Idemo na - Konačni prijedlog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, drugo čitanje P.Z.E. br. drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, područnu i lokalnu samoupravu i europske integracije. Ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

novi Zakon o prostornom i građenju, zakon koji na jednom mjestu objedinjava sve ono što nekome treba da bi krenuo u izgradnju pojedinog objekta. Ono što je posebno važno u ovom zakonu to je da smo prvi puta puno veću odgovornost dajemo na planere, projektante, nadzorne organe i izvođače nego što je bilo ikada dosada. Što se tiče prostornog dijela, ja ću samo vrlo kratko ponovit da se podsjetite da se radi o tome da ne mijenjamo bitno ništa u prostornom uređenju, osim što za županijske planove utvrđujemo obvezatnu izradu strateške procjene utjecaja na okoliš, jer smatramo da na županijskom nivou sve ono što se direktno tiče zaštite okoliša mora se utvrditi. Znači u budućnosti svi županijski planovi morat će imati stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Ostale stvari kao što sam rekla i prošli puta kad smo radili analize prostornih planova po cijeloj Hrvatskoj utvrdili smo da ima previše detaljnih planova i urbanističkih planova uređenja i zbog toga smo dali obvezu da se detaljni planovi moraju raditi tamo gdje se predviđa urbana komasacija a urbanistički planovi uređenja gdje su potpuno neizgrađena građevinska područja ili gdje se planira obnova pojedinih dijelova grada ili općine. To je glavna promjena. Naravno da mi jedinicama lokalne samouprave ne omogućujemo da oni i u buduće planiraju tamo gdje smatraju da im je to potrebno izradu detaljnih i urbanističkih planova uređenja. Oni to mogu raditi ali obvezatno je isključivo ovdje gdje smo rekli. Što se tiče jedne novine još to je da se zavodi, da se na županijskom nivou moraju formirati zavodi za prostorno planiranje koji postaju ustanove a da se na nivou velikih gradova preporuča formiranje zavoda za urbanizam jer mislimo da svaki veliki grad bi morao imati svoj zavod koji je u njegovom vlasništvu i koji bi planirao prostor u samom gradu bilo sa onim prostornim planovima gradova urbanističkim ili detaljnim planovima. Što se tiče urbane komasacije o tome sam govorila i prošli puta to je uređenje zemljišta na pojedinim dijelovima grada koji se do sada nisu mogli uređivati zbog toga što su vlasnički odnosi bili takvi kakvi jesu, parcele su bile ili premale ili prevelike, netko je imao premalu, netko preveliku parcelu. I prema tome određuju se taj novi način urbane komasacije. Do sada smo imali samo Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ovaj puta predlažemo i i tu instituciju. Prema tome, ali naravno da se za cjelokupni taj predio koji bi se urbano komasirao svi vlasnici moraju složiti i svi vlasnici trebaju rješavati zajedno sa komisijom koja će se formirati na nivou grada, općine ili županije. Što se tiče dijela o građenju ovdje smo bitno pojednostavili postupak dobivanja lokacijskih i građevinskih dozvola. Naime, za objekte od 400 kvadrata i poljoprivredne do 600 kvadrata više ne treba tražiti lokacijsku i građevinsku dozvolu, dobivat će se samo rješenje o uvjetima izgradnje i na temelju tog rješenja će se moći graditi. Naravno da na samom gradilištu taj investitor mora imati i glavni projekat po kojem gradi i po kojem nadzorni organ kontrolira samu izgradnju. Što se tiče uporabne dozvole kod ovakvih objekata više neće trebati vršiti tehnički pregled i izdavati uporabnu dozvolu nego će nadzorni inženjer ovjeriti da je objekat izgrađen u skladu sa rješenjem o uvjetima izgradnje i da su zadovoljeni svi uvjeti iz glavnog projekta. Na taj način ćemo bitno pojednostaviti cjelokupni postupak radi toga jer više nema dva upravna postupka, postoji samo jedan upravni postupak. Prema tome, suglasnosti koje su uvijek bile velika boljka svima morat će se prikupljati samo jedan Što se tiče većih objekata kao što su stambeni objekti, hoteli ili neki drugi objekti morat će se dobiti lokacijska dozvola ali opet samo kao jedan postupak. A što se tiče mogućnosti gradnje morat će imati glavni projekat koji će dobiti potvrdu glavnog projekta koja će se izdavati u uredima ili velikih gradova ili županija i koja će jasno reći da su svi uvjeti iz lokacijske dozvole primijenjeni u glavnom projektu i da su revizije glavnog projekta obavljene što se tiče stabiliteta objekta, ionizirajućeg zračenja, što se tiče fizike zrake, znači zaštite od buke, toplinske zaštite i Za te objekte trebat će uporabna dozvola, znači mora se obaviti tehnički pregled i uporabna dozvola. Veliki objekti kao što su rafinerije, autoceste i slično morat će imati i lokacijsku i građevinsku dozvolu, s time da u tim dozvolama moraju biti uključeni i objedinjeni uvjeti zaštite okoliša. I kod tih objekata će se izdavati uporabna dozvola na način da se za objekat uporabna dozvola izdaje za trajno dok objekat traje, a što se tiče uvjeta zaštite okoliša izdaje se na pet godina i nakon pet godina treba provjeravati da li su svi oni uvjeti koji su propisani i projektom i revizijom, da li su ti uvjeti i stvarno na samom licu mjesta, na objektu ili ih treba doraditi i onda će se izdavati dozvola na daljnjih pet godina. I tako svaki puta na pet godina a ukoliko treba određene stvari ispraviti to se neće moći napraviti nego tako dugo, znači neće moći dobiti produženje dozvole dok se ne saniraju ti nedostaci koji se utvrde. Vi svi znate da imamo pogotovo županije koje se nalaze na obalnom području gdje jednostavno ne možemo dobiti ljude, dovoljan broj ljudi koji bi izdavao lokacijske i građevinske dozvole. Na temelju zahtjeva i velikih gradova i županija predlažemo da se sa Ureda državne uprave znači da oni dobe izvorno pravo izdavanja i rješenja i lokacijskih i građevinskih dozvola, znači uredi odnosno upravni odjeli koji će se formirati u velikim gradovima i u županijama. Mi smo obavili razgovore sa svima onima koji su bili zainteresirani oko ovog zakona, znači sa udrugom gradova, sa županijama, sa komorom arhitekata i inženjera koji sudjeluju u izgradnji. Sve njihove primjedbe smo prihvatili tako da bi zakon trebao stupiti na snagu ukoliko ga prihvatite 1.10. a ovaj novi ustroj bi trebao znači sa izdavanjem lokacijskih i građevinskih dozvola krenuti 1.12008. godine na zahtjev Udruge gradova i županija se onda donosi i novi proračun i onda oni mogu sebi planirati obavljanje tih poslova. Mi mislimo da će oni uspjeti dobiti veći broj ljudi radi toga jer su njihove plaće veće i jednostavno drugačije će biti organizirani tako da mislimo da će tu nastati poboljšica i da će se brže i jednostavnije rješavati predmeti a pogotovo zato što više neće biti potrebna dva postupka, dva upravna postupka nego jedan. To su eto glavne naznake u ovom zakonu. Naravno da ćemo saslušati sve vaše prijedloge i primjedbe ali mislim odbori su svi prihvatili te, naš, naš prijedlog i mislimo da velikih više primjedbi nema. Hvala vam lijepa. Marko (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo ministrice, kolege i kolegice zastupnici. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Hrvatskog sabora raspravio je na 61. sjednici održanoj 5. srpnja 2007. godine Konačni prijedlog zakona o prostornom uređenju i gradnji. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša na temelju svoje nadležnosti iz članka 83. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predmet i Konačni prijedlog zakona kao matično radno tijelo. Odbor je raspolagao pisanim prijedlogom amandmana na Konačni prijedlog zakona Hrvatske komore arhitekata i inžinjera u graditeljstvu, razred inžinjera geodezije, razred inžinjera elektrotehnike, razred inžinjera arhitekata te Hrvatske udruge poslodavaca, Udruge geodetsko, geoinformatičke struke. U uvodnom obrazloženju ministrica Dropulić, ministrica prostornog uređenja i zaštite okoliša, graditeljstva ukratko je obrazložila razlike koje se predlažu ovim Konačnim prijedlogom u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona te istakla da je Konačnim prijedlogom zakona uvažen veliki dio primjedbi i prijedloga Udruge gradova te Hrvatske komore arhitekata i inžinjera u graditeljstvu. Ujedno je napomenula da je još ostalo otvoreno podpitanje sadržaja glavnog projekta definiranog stavkom 1. tj. prijedlog razreda inžinjera geodezije Hrvatske komore arhitekata i inžinjera u graditeljstvu te Hrvatske udruge poslodavaca, Udruge geodetsko informatičke struke te glavni projekt sadrži i, glavni projekt U raspravi na Odboru podržano je donošenje ovog Zakona te je istaknuto kako se njime cjelovito i sustavno uređuje prostorno uređenje i gradnja te uvode odredbe o urbanoj komasaciji. Vezano uz predloženi amandman razrade inženjera geodezije Hrvatske komore arhitekata i inžinjera u graditeljstvu na članak 193., stavak 1. kojim predlažu da glavni projekt sadrži i geodetski projekt Odbor je podržao iznijeto obrazloženje ministrice da bi uvođenje obaveze izrade geodetskog projekta za svaki projekt značilo dodatno nepotrebno financijsko opterećenje investitora. Ministrica je ujedno napomenula da je nedvojbeno kako je izrada geodetskog projekta nužna pri izgradnji krupnih infrastrukturnih projekata te se navedeno može regulirati izmjenom članka, članka 193., stavak 3.

Vezano uz članak 193. i primjedbe razreda arhitekata, inžinjera graditeljstva Hrvatske komore predloženo je da amandman na članak 193., stavak 1. briše troškovnik projektiranih radova. Iznijeto je stajalište predstavnika razreda arhitekata da se troškovnik izrađuje u fazi izvedbenog projekta te da u glavnom projektu nema dovoljno podataka kako bi se kvalitetno izradio troškovnik. Odbor nije podržao taj stav ocjenjujući da je troškovnik nužan jer sadrži detaljan opis radova i količina. Odbor ujedno nije podržao predložene amandmane razreda inžinjera elektrotehnike Hrvatske komore arhitekata i inžinjera u graditeljstvu vezane uz inžinjerske građevine kao na primjer transformatorske stanice i slično jer je navedeno regulirano u članku 2. točka 47. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o prostornom uređenju i gradnji zajedno sa sljedećim amandmanom. U članku 193., stavak 3. mijenja se i glasi: "Ovisno o vrsti građevine glavni projekat sadrži i druge vrste projekata, geodetski projekt, projekt temeljenja, krajobraz i drugi." Kratko obrazloženje. Ocjenjujući kako je za izgradnju složenih infrastrukturnih projekata, na primjer auto-cesta, tunela, mostova, visokih građevina i tako dalje nužna izrada geodetskih projekata, navedenim amandmanom predlaže se da glavni projekat ovisno o vrsti građevine sadrži i druge vrste projekata kao što su geodetski projekt, projekt temeljenja, krajobraz projekt i drugi. Sukladno članku 201. ministar će pravilnikom propisati obavezni sadržaj i elemente tih projekata. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za Klub HNS-a poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, poštovana gospođo ministrice sa svojim suradnicima. Sa žaljenjem moram konstatirati da osim nekih manjih korekcija ništa od mojih suštinskih primjedbi i prijedloga nije uzeto u obzir što sam dakako i očekivala. Iako je bezpredmetno pisati amandmane na pojedine člnake i jer je sve to skupa neučinkovito, jer sve primjedbe i prijedlozi koje sam istakla u raspravi ne mogu bitno popraviti ovo što u zakonu bi se trebalo popraviti međutim ipak sam čisto iz razloga podržavanja struke odlučila se da podnesem neke amandmane koji su ustvari amandmani naše struke. Dakle ta priča oko toga da su svi konzultirani i da je to u dogovoru sa svima napravljeno mislim da ne stoji jer su upravo ti amandmani oni amandmani koje niste prihvatili i mislim da o njima barem valja javnost još jedanput upoznati i o njima raspraviti. Suština primjedbi i prijedloga je u ukazivanju na neka u zakon ugrađena rješenja koja po mojem mišljenju definitivno vode u nepotrebno dodatno administriranje, kompliciranje i odugovlačenje postupka pripreme i izrade. Dakako same izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije što će se odraziti na učinkovitost sustava a dodatno će poskupjeti i vremenski produžiti cijeli ovaj proces. Primjerice, ovaj zakon mijenja strukturu i sadržaj planova, ali se time neće unijeti bitno nova kvaliteta planiranja ili bolja učinkovitost već će se kod prvih izmjena i dopuna planovi morati zapravo preslagivati u tekstualnim kao i u grafičkim dijelovima, a da će suštinski sve ostati slično. Uz to si ionako obimna dokumentacija dodatno opterećuje gomilom obveznih priloga koji se u primjeni ne koriste već oni eventualno služe raznim administrativnim postupcima prilikom davanja suglasnosti i davanja mišljenja na plan. To samo produžuje i poskupljuje procese, a naravno time otežava i usporava realizaciju. Obrazloženje da na kraju konačnog prijedloga zakona prema kojem se važeća dokumentacija može mijenjati i dopunjavati prema još uvijek važećim podzakonskim aktima, ne znači da prilikom prve izmjene i dopune nekog postojećeg plana neće trebati taj plan u svim dijelovima presložiti prema novom zakonu tako da ćemo zapravo u praksi prilikom prvih izmjena i dopuna važeće dokumentacije imati obavezu i njegovog strukturnog i sadržajnog preslagivanja prema odredbama sada ovog zakona jer ovim zakonom nigdje nije drukčije određeno. Nadalje, zakonom se propisuje postupak koji prethodi izradi zatim postupak same izrade, zatim postupak rasprave, pribavljanje suglasnosti i mišljenja, te donošenje prostornih planova. Cijeli taj proces koji je već usklađen temeljem sadašnjeg zakona i uredbe i u kojem su prilično jasno posloženi koraci mijenja se, dopunjava odnosno uvode se novi proceduralni i formalni koraci što komplicira, poskupljuje i produžuje vrijeme donošenja dokumenata prostornog uređenja ili njihovih izmjena i dopuna. Bilo bi puno učinkovitije da smo doradili neke već do sada uočene propuste. Posebno ukazujem na uvođenje nove obveze koju će jedinice lokalne samouprave otežati i poskupjeti realizaciju planova, a to je obveza izrade urbanističkog plana uređenja za svako planirano, a ne izgrađeno građevinsko područje veće od 5000 m2. Niti zakonska rješenja sa izdvajanjem županijskih zavoda u javne ustanove nisu dovoljno jasna, odnosno realizacija tih zakonskih odredbi izaziva nedoumice. Zavodi za prostorno uređenje prema novom zakonu županije osnivaju kao javne ustanove. Uvjete za obavljanje djelatnosti propisat će ministar pravilnikom koji će se tek donijeti, a rok za donošenje je 60 dana, a županije moraju osnovati zavode u roku od 6 mjeseci i to ako neće biti novog pravilnika tada po postojećem pravilniku što je poprilično nelogično. Bilo bi bolje da rokovi počnu teći nakon što novi pravilnik bude donesen. To vjerojatno pretpostavlja i prelazak ljudskih i materijalno-tehničkih resursa dosadašnjih zavoda i županije u javnu ustanovu iako zakonodavac ništa ne govori o postojećim djelatnicima, poslovima i materijalno-tehničkim sredstvima zavoda osim rezerviranih sredstava za plaće. To će i prema postojećem pravilniku zahtijevati dodatno kadrovsko ekipiranje novih zavoda, jer dio postojećih zavoda budimo iskreni niti do danas nije u potpunosti ekipiran, a dodatne potrebe svakako proizlaze iz obveze za uvođenjem informacijskog sustava koji propisuje novi zakon. Uz sve navedeno županije moraju imenovati Upravno tijelo koje će kao nositelj izrade biti odgovoran za izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja iz svoje nadležnosti, koordinaciju i provođenje postupka koji tu izradu prate. Teško je procijeniti da li će se predloženim promjenama poboljšati učinkovitost funkcioniranja sustava prostornog uređenja na županijskoj razini, ali je sigurno da će dodatni troškovi opteretiti županije. Ovo su samo najznačajniji naglasci na dijelove zakona koji reguliraju proces prostornog planiranja, pripremu, izradu, rasprave, suglasnosti, mišljenja i donošenja. Oni mi se čine bitni iz razloga što će značajno usporiti zahvate koji iz bilo kojih razloga nisu pokriveni važećim planovima, a nužni su, realni i objektivni. Činjenica je da važeći planovi doživljavaju dinamične promjene prvenstveno na gospodarskom planu, te procjenjujem da predložena zakonska rješenja neće doprinijeti efikasnijoj podršci oživotvorenja programa područne, bilo regionalne ili lokalne ili lokalne Isto tako, pokušajmo se staviti u ulogu običnog čovjeka koji namjerava graditi obiteljski dom, a parcela mu je unutar građevinskog područja prema postojećem planu recimo propustom, greškom ili naprosto nekvalitetnim sagledavanjem potreba i mogućnosti ili je u planiranom građevinskom području ali neizgrađenom i većem od 5000 metara. Taj čovjek ovisi o izmjeni i dopuni plana, odnosno izradi urbanističkog plana uređenja za neizgrađeno područje veće od 5000 kvadrata i susreće se on i njegova jedinica lokalne samouprave sa svim gore navedenim proceduralnim, vremenskim i financijskim stepenicama koje ovaj zakon propisuje. Zakon ne radi niti proceduralnu, niti sadržajnu razliku između značajnih ili strateških planskih promjena i zahvata i onih koji su marginalne važnosti za prostor ali od životne važnosti za pojedince. U konačnom prijedlogu zakona izvršene su korekcije u obvezi izrade, nazivlju i obveznoj sadržaju, strukturi prostornog plana Grada Zagreba, PPGZ-a. Naime, PPGZ sada kao sastavni dio obvezno sadrži i elemente prostornog plana uređenja velikog grada POUVG, građevinska područja i uvjete uređenja što znači da se za Grad Zagreb odnosno za isti obuhvat neće morati raditi dva plana. Imat ćemo PPGZ i PPUVG kako je to prijedlogom zakona bilo ranije predviđeno. Promijenjen je članak 72. po kojem se za PPGZ primjenjuje sadržaj određen u prostornim planovima županije odnosno prostorne planove uređenja velikog grada. Ono što je također dobro i što treba pohvaliti je članak 38. gdje se zavodima ponovo omogućuje izrada urbanističkih planova, uređenje. Na žalost, zakonom i tu koliko znam dobili ste primjedbe od više različitih institucija i od društva arhitekata i od udruženja arhitekata i od arhitektonskog fakulteta. Ja ću vam dati i gospodin Pegan je napisao primjedbe sa 18.5. Na žalost, predviđeno je eliminiranje generalnog urbanističkog plana za Grad Zagreb i sve velike gradove znači evidentan povrat na početke prostornog planiranja zbog narušavanja dobro uhodane hijerarhije i sustava koji se dokazuje brojem i kvalitetom planova donesenih u prethodnom razdoblju, a koji proizlaze iz tradicije izrade prvenstveno GUP-a Grada Zagreba. Neshvatljiva je i kontradikcija konstataciji u ocjeni stanja prema kojoj Hrvatska ima dugu tradiciju to je na kraju u obrazloženju, prema kojoj Hrvatska ima dugu tradiciju prostornog planiranja. A onda se unatoč takvoj dugoj tradiciji i iskustvima u koje spada i iskustvo Grada Zagreba bez argumentirane analize takvih iskustava koja bi prethodno trebala pokazati opravdanost za drugačiji pristup prostornom planiranju ukida mogućnost izrade generalnog urbanističkog plana na kojem je opet u primjeru Grada Zagreba prokušana i dokazana koncepcija temeljne organizacije prostora, zaštite prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti sa ciljem urbane obnove i konsolidacije gradskog urbanog područja, a sve u skladu sa strategijom i programom prostornog uređenja Republike Hrvatske. Iako sam samo upozorila na nemogućnost završetka procedure usvajanja plana, zbog obveze opetovanog ponavljanja javne rasprave koja se može ponavljati najviše dva puta, nakon koje se provodi novi postupak izrade, a mora se ponavljati čak i kod najmanjih izmjena granica građevinskog područja temeljem prihvaćene primjedbe, a za Grad Zagreb u postupku izradbe izmjene i dopuna plana ima i po nekoliko tisuća primjedba u članku 93. ipak se nije interveniralo. Iz svih ovih navedenih razloga klub Hrvatske narodne stranke neće podržati prijedlog ovog zakona. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Marko Širac. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegica Šain navela je nekoliko netočnih navoda, pa ja ću pokušati na brzinu samo dva ispraviti. Prvo da zakonom nije jasno uređeno pitanje osnivanje županijskih zavoda za prostorno planiranje, pa to nije točno. U zakonu je jasno napisano da je to obaveza i to županije i kako će i to moraju provesti. Međutim, drugo je pitanje o kojem eventualno bi se moglo razgovarati, a to je osnivanje zavoda kod velikih gradova. Oni mogu, a i ne moraju, evo tak je to zakonom uređeno. I zadnje molim, ovaj zakon ne ukida generalni urbanistički plan Grada Zagreba što je kolegica navela, jer u prijelaznim i završnim odredbama jasno piše da svi prostorni planovi ostaju na snazi 10 godina.

Pa evo samo bih se s nekoliko riječi osvrnula na ovaj prijedlog zakona. Naime jedna od primjedbi koja se mogla čuti prilikom rasprave o Prijedlogu zakona o prostornom uređenju i gradnji u prvom čitanju bila je da nije u očito ja bih rekla predizbornoj žurbi da se taj zakon donese, nacrt prijedloga zakona da je izrađen bez sudjelovanja ekspertnih timova iz područja prostornog i urbanističkog planiranja i gradnje. Ministrica je na te primjedbe odgovorila da će se do drugog čitanja razmotriti sve pristigle primjedbe na prijedlog zakona i da će se onda procijeniti koji će se od tih primjedbi ugraditi u konačni prijedlog zakona. U obrazloženju ovog konačnog prijedloga zakona navode se primjedbe koje su prihvaćene i one koje nisu prihvaćene, ali se tu navode samo primjedbe koje su iznesene u Saboru ili na sjednicama pojedinih saborskih odbora ili na plenarnoj sjednici. Danas je ministrica opet u svom uvodnom dijelu rekla da su se obavili razgovori sa institucijama s kojima su razgovori obavljeni i da su sve te primjedbe njihove uvrštene i onda mi nije jasno zbog čega se u obrazloženju zakona kad se govori već o razlikama između prvog i drugog čitanja, odnosno razlike koje su unesene, te primjedbe nisu i navele. I zbog toga moram izraziti na neki način sumnju da je zaista to tako. A s druge strane nije mi jasno zbog čega se ponovo ignorirala struka, odnosno zbog čega se u izradu ovog vrlo važnog zakona nisu uključili i predstavnici struke, stručnih institucija i pojedinaca. Zanima me zbog čega ta isključivost i kakav je uopće stav ministarstva prema primjedbama znanstvenih institucija ili strukovnih udruga kao što je to Hrvatska komora arhitekata i inžinjera u graditeljstvu. Smatram da takva samovolja i isključivost resornog ministarstva nije dobra i nije dobro da se važni zakon kao što je i ovaj o kojem danas raspravljamo, donose ne brzinu, pa se upravo zbog toga ne mogu oteti dojmu da je ovaj zakon unaprijed podređen profitnim interesima moćnih investitora. Jer prijedlogom zakona ukida se program mjera unapređenja stanja u prostoru i generalni urbanistički plan čime se ponovo čini mi se otvaraju vrata za kaos u prostoru kao što se uostalom dogodilo i nakon ukidanja zakona o građevinskom zemljištu, Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim zakonima i bez odobrenja za građenje. I onda je upravo te 1995. godine započelo ja bih rekla najstrašnije razdoblje za bujanje bespravne gradnje i neviđene devastacije prostora. Osim toga ovaj zakon najavljuje urbanu komasaciju premda se toj istoj ideji 2003. godine gospođa Dropulić najoštrije usprotivila pa ću citirati tada njene riječi: "Smatram da urbanoj komasaciji nije mjesto u okviru ovog zakona, jer osim veze sa detaljnim planovima uređenja prema kojem se provodi, nema veze sa prostornim planiranjem." Prema tome, obzirom na sve ovo što sam rekla i obzirom na iskustvo koje na žalost u Hrvatskoj imamo po pitanju devastacije prostora, jednostavno mi se nameće sumnja da se i ovaj zakon donosi između ostaloga i zbog toga da se pogoduje moćnim investitorima i građevinskim lobijima. Tako imamo prilike čitati ovih dana najavu znatnog broja turistički zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji. I sada se ja pitam na temelju koje studije se određuje koliki su kapaciteti naše obale, da li je napravljen neki plan i i strategija razvoja kako bi se na temelju toga odredilo što je to što našoj obali treba u svrhu razvoja turizma u budućnosti. Taj plan održivog razvoja je onaj temelj na kojem bi trebalo određivati koliki je broj turističkih zona, odnosno koliki je broj kreveta koji nam treba ili bolje rečeno koliko možemo podnijeti a da ne narušimo onu jedinstvenu ljepotu naše obale po kojoj smo do sada bili poznati. Ne dozvolimo da nam investitori određuju budući razvoj jer ćemo tako čini mi se, sami sebi rezati granu na kojoj sjedimo. I da zaključim. Ovaj predloženi odnosno ovaj zakon koji je predložen nije prevažan i zbog toga je nužno provesti široku javnu raspravu u koju bi se uključila struka, svi oni relevantni subjekti koji na ovu temu imaju što reći. Nema razloga za žurbu, a još manje ima opravdanja za ignoriranje mišljenja strukovnih udruga i znanstvenih institucija. Nemojmo se dovesti u situaciju da se jednog dana svi skupa zapitamo što smo to učinili. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa sam strašno začuđena sa ovom diskusijom gospođe Martić radi toga jer jednostavno ne stoji ama doslovce ništa što ste rekli. Kao prvo, nikakva žurba nije u pitanju. Radi se o tome da smo mi tri i pol godine analizirali situaciju u prostoru i nakon toga predlažemo novi zakon. Druga stvar. Sve primjedbe koje su date su razmotrene. Hrvatska komora arhitekata vam je na svojoj web stranici objavila, molim vas da pogledate da su sve njihove primjedbe one uvažene i da smo s njima više puta razgovarali i dogovarali se kako će to ići. Molim vas da pogledate web stranicu njihovu. Prema tome, nemojte govoriti da se radi o tome da smo mi struku eliminirali. Mi smo čak predlagali prije dvije godine struci i Arhitektonskom fakultetu i Hrvatskoj komori arhitekata da predlože svoje, i da ćemo mi zajedno s njima vidjeti što bi oni željeli. Nikada nikakav prijedlog dobili nismo, prema tome morali smo sami sjesti i taj posao obaviti. Što se tiče programa mjera za unapređenje stanja u prostoru točno da smo ga ukinuli radi toga jer se ni jedan jedini program mjera nije ostvarivao na području pojedinih općina i gradova, ali zato smo ostavili izrade, početka izrade svakog plana treba napraviti izvješće o stanju u prostoru i treba donijeti odluku o izradi plana koja će točno definirati zašto, što treba napraviti, zašto se nešto mijenja ili zašto treba izraditi novi plan. Što se tiče primjedbi naravno da ovdje ne pišu primjedbe koje nisu došle iz Sabora. Znači ili na zasjedanju ili na odborima, jer po poslovniku gospođo Martić jasno piše šta treba i kako se osvrnuti na određene primjedbe. Prema tome, držali smo se poslovnika, a ono što sam ja rekla i sa udrugom gradova i sa županijama i sa Hrvatskom komorom arhitekata i sa našim savjetom za prostorno uređenje itekako smo prodiskutirali i to ne jedanput ovaj Prijedlog. I ono što me posebno boli, a to je ove turističke zone. Neprestano pričamo jedno te isto. Kao da mi nismo sa brojkama izašli, kao da nismo rekli što se događa. Svi prostorni planovi županija doneseni su 2002. ili 2003. godine. Onda je na obalnom području bilo 129 tisuća hektara turističkih zona. Smanjili smo sve. Danas ima, to je građevinsko područje. Znači ukupno građevinsko područje na obalnom području je bilo 129 tisuća hektara, sada je 109 tisuća hektara, što je u prosjeku smanjeno za 15%. Ukupne turističke zone iznose danas 10 tisuća hektara što je za 30% manje nego u županijskim planovima koji su doneseni 2002. i 2003. godine. Mene zanima zašto nikada nitko na te županijske planove nije reagirao, zašto nisu davane primjedbe? Zašto onda ljudi nisu bili prozivani, nego onda kad kreneš na smanjivanje područja, kad kreneš u one ozbiljnu zaštitu prostora onda mi krenemo na ovakav način. Ja vas lijepo molim, ovo je prava Božja istina i mi iza toga stojimo, iza svake riječi koju sam rekla. I samo ću još jednu stvar napomenuti. Što se prostornih planova tiče da se vodila briga prije 4, onih 4 godine kao što se danas vodi briga o tim prostornim planova ne bi se dogodilo da ih ukupno u Hrvatskoj krajem 2003. godine ima 113 od od 550 općina koje je onda bilo. Danas imamo 556 općina i gradova i imamo 529 gotovih planova, a do kraja godine imat ćemo sve. Prema tome imamo posla, imamo polaznu osnovu, imamo od kuda poći i imamo odakle krenuti na eventualno ako je potrebno određene izmjene i dopune pojedinih planova. Prema tome nema govora o tome da se nešto skriva ili da se nekome pomaže, a vidite i sami da smo male ljude, oni koji grade obiteljske kuće ili poljoprivredne objekte koji im trebaju posebno obratili pozornost i posebno riješili da im treba isključivo rješenje o uvjetima izgradnje. Prema tome, da jedanput prestanemo govoriti o tajkunima jer jednostavno nije istina. Ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Alenka Košiša primila primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o prostornom uređenju i gradnji od Arhitektonskog fakulteta u nekoliko stranica. Zatim bih joj htjela reći da je primila i primjedbe o potpisane od Mioć, Čerina, Prlić i Silov isto tako u vašem ministarstvu zaprimljeno 21.5.2007. Kaže ovako: "Poštovana glasnogovornice resornog ministarstva, šaljem vam sljedeće prijedloge." Zatim da ste primili od raznih arhitekata primjedbe sa 7. svibnjem 2007. godine. Dopustite da ove primjedbe vi niste u ovom Zakonu akceptirali, a iz ovog se doslovno vidi da niste niti sa strukom komunicirali, osim sa možda gradovima. Marko Širac. **Širac, Marko (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo ministrice, kolege i kolegice. Zakon o prostornom uređenju donijet je 1994. i više puta mijenjan i dopunjavan, a Zakon o gradnji donijet je 2003. godine i u primjeni je od 1. siječnja 2004. godine. Tim zakonima upravno područje prostornog uređenja, gradnje zasebno su uređena što je u provedbi tih zakona imalo za posljedicu dugotrajni postupak ishođenja dozvola za građenje koji je često trajao dvije i više godina. Sustav prostornog uređenja građenja nije djelovao kao zajednička osnova zaštite prostora i graditeljske obnove Republike Hrvatske, niti su u te zakone bili ugrađeni zahtjevi europskih načela dobre gradnje. Sve je to stvaralo teškoće u rješavanju osnovnih potreba građana u izgradnji objekata, a isto tako i u razvoju gospodarstva Republike Hrvatske i koje je neophodno otkloniti. Kako je u tijeku postupak donošenja Konačnog prijedloga Zakona o zaštiti okoliša kojim će se znatno utjecati na područje prostornog uređenja i građenja, rješenjima jedinstvenih postupaka u planiranju nekih dokumenata prostornog uređenja kao i u nekim upravnim postupcima za građenje građevina potrebno je uskladiti sustav prostornog uređenja i građenja sa Zakonom o zaštiti okoliša. Sustav za prostorno uređenje i građenje potrebno je uskladiti i sa ovlastima jedinica lokalne samouprave i to osobito iz područja prostornog planiranja izdavanja dozvola za gradnju, a koja su im stavljena u nadležnost Zakonom o lokalnoj samoupravi. Evo da bi se otklonile te uočene teškoće u provedbi zakona iz ovlasti prostornog uređenja i građenja te da se naše zakonodavstvo uskladi sa zakonodavstvom Europske unije a i drugim sektorskim zakonima koji rješavaju ovo pitanje predložen je ovaj konačni prijedlog zakona. Tim se zakonom po prvi put uređuje prostorno uređenje, građenje, uređenje građevinskog zemljišta, urbana komasacija i ostvaruje sveobuhvatna uloga prostornog uređenja u funkciji zaštite prostora te njihovo povezivanje sa ostalim važnim prostorno relevantnim propisima iz sektora područja razvoja od utjecaja za prostor i njegovo uređenje. Stoga ću ja biti slobodan ukazati samo na najbitnija rješenja u ovom konačnom prijedlogu zakona. Upravno područje prostornog uređenja i građenja povezuje se u jedinstven sustav, uključuje i određene postupke iz područja zaštite okoliša. Uspostavljaju se preduvjeti za odgovorniju lokalnu samoupravu u planiranju i zaštiti prostora za koje se i očekuje da će primjerenije uskladiti razvojna očekivanja sa interesima građana. Veliki gradovi za svoje potrebe moći će osnovati svoje Zavode za prostorno uređenje. Ukida se obaveza jedinica lokalne samouprave da izrađuju generalne urbanističke planove za gradove i program mjera unapređenja stanja u prostoru jer se u praksi pokazalo da nisu potrebni a prelaznim odredbama zakona je ostavita mogućnost da ti planovi ostaju na snazi i narednih deset godina. Osniva se Hrvatski zavod za prostorni razvoj u svrhu izrade dokumenata prostornog razvoja za potrebe države. Utvrđuje se potreba osnivanja Fonda za gospodarenje nekretninama da bi se u državi i u jedinicama lokalne samouprave mogla voditi aktivna zemljišna politika. Osigurava se uključivanje javnosti u postupke donošenja dokumenata prostornog uređenja kroz postupak javne rasprave koji je vrlo dobro ovim zakonom također uređen. Novim instrumentima provođenja prostornim planovima osobito urbanom komasacijom omogućava se jedinicama lokalne samouprave uređenje građevinskog zemljišta uz sređenje vlasničkih odnosa. Dakle to je jedan postupak koji se po prvi puta kod nas zakon uređuje i od kojega mislim da možemo svi puno očekivati. Uvodi se pravo prvokupa građevinskog zemljišta za posebno utvrđena područja u korist države i jedinica lokalne samouprave uz naknadu pod tržišnim uvjetima. Uvodi se obaveza prodaje dijela zemljišta u vlasništvu jedinica lokalne samouprave građanima ako im taj dio potreban za formiranje neizgrađene građevinske čestice, s tim da je taj dio po površini nije veći od 20% površine građevinske čestice. I jedna vrlo važna odredba kojom se racionalizira postupak izdavanja akata kojima se odobrava građenje za zgrade površine do 400 metara i objekte za poljoprivredne namjene do 600 metara. Praktički ukida se sadašnja lokacijska i građevinska dozvola i izdavat će se je li rješenje o građenjem. A cijeli postupak pojednostavljuje i objedinjuje u jedan upravni postupak. S tim će se jako vremenski skratiti nema dva puta ni sudovanja niti dvostrukog rješavanja oko tih stvari. Sve je svedeno u jedan. Za izgradnju tih objekata bit će potrebno na temelju idejnog projekta ishoditi rješenje o uvjetima građenja koje će izdavati gradski ili županijski odjel koji će u tu svrhu osnovati. Sredstva za rad tih gradskih odjela osigurati će se u proračunu od 1.1. iduće godine. Prema tome, nema nikakvih problema da oni počmu raditi i preuzmu odgovornosti koje su ovim zakonom njima stavite u zadaću. Za izgradnju većih stambenih objekata te hotela trebat će ishoditi lokacijsku dozvolu, a samo za velike i složene objekte i državnu infrastrukturu trebat će pribaviti Studij utjecaja na okoliš, lokacijsku i građevinsku dozvolu kao što je to i običajno za takve velike objekte. A prema informaciji ministrice to je svega negdje oko 150 ili 160 objekata takovih u Republici Hrvatskoj. Ono što posebno želim naglasiti, da je ovim zakonom na projektanta prenesena velika odgovornost jer on je dužan potvrditi projektnu dokumentaciju, da je izgrađena u skladu sa svim zakonskim propisima na temelju koje se ta projektna dokumentacija mora izgraditi. I da na kraju kažem da se ovim zakonom posebno uređuje građevinska inspekcija, njene nadležnosti. Što se tiče pojedinih odredbi konačnog prijedloga zakona, ja na njih ne bi imao primjedbi. Mislim da su one sve u redu, poglavito upravo radi toga što je predlagač usvojio sve ono što smo mi u raspravi iznijeli. I ja ću svakako ovaj konačni prijedlog zakona koji uređuje područje prostornog uređenja, građenja na nov i cjelovit način jer se njime osigurava zaštita prostora i graditeljska obnova Republike Hrvatske na našim i europskim načelima dobre gradnje svakako podržat Hvala. Replika poštovani zastupnik Antun Bagarić. I želim samo dodati i dopuniti ovo sa jednim stavom kao struke, da je zakon doista dobro napravljen, da je pomirio sve one odrednice nas nositelja, ja bih rekao provedbe ovog zakona a to je struka od arhitekata do građevinara i geodeta, da smo konačno došli do jednog cjelovitog zakona koji regulira, prati i definira stanje u prostoru počevši od geodetskih podloga do pravila i načina kako se ponašati na jednoj uređenoj građevinskoj parceli. Kamo sreće a bilo bi dobro možda i ovim da moja replika bude i prijedlog da uredimo i ono stanje koje nije u građevinskom zemljištu počevši od stanja na poljoprivrednom zemljištu, počevši od stanja na šumskom zemljištu gdje se također dešava gradnja. Počevši od onih već nama daleko poznatih i odavno poznatih elemenata jasnog nerazgraničenja između poljoprivrednog zemljišta i šumskog zemljišta, počevši od toga da i prostorni planovi naših parkova prirode moraju biti jasnije definirani prije svega svojom granicom jer smo na prečac donijetim odlukama o granicama parkova prirode praktički definirali dva režima građenja na pojedinom području pa vjerujem da će ovo ministarstvo u svom prijedlogu ovako sveobuhvatno i cjelovito definirati i ovo područje kako ne bi doista nanosili nekakve nove nepravde vis građenja u prostoru i vis a vis gospodarske aktivnosti u pojedinim parkovima prirode. Apsolutno podržavam sve ovo što je u zakonu rečeno počevši od onih sadržajnih dijelova ovog zakona do onih koji prate nadziru stanje u prostoru na jedan pravi način. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Marko Širac. iz Konačnog prijedloga ovoga Zakona o prostornom uređenju i građenju a poglavito se osvrnuo na cjelovitost rješavanja prostorno-planske problematike. Ja mogu njegovo izlaganje samo još dopuniti i proširiti s time da onoga trenutka kad Hrvatski sabor još donese Zakon o zaštiti okoliša, oba ta dva zakona će problematiku i prostornog uređenja i građenja i zaštita okoliša urediti cjelovito jer su oni među sobom povezani i nadopunjuju se u postupku pribavljanja dokumentacije pa recimo do sada nije bila obaveza, zakonska obaveza da se na urbanistički plan rade odgovarajuće studije utjecaja za okoliš. Zakonom o zaštiti okoliša evo sad se obavezuje i na taj način ćemo se riješiti niz postupaka koji su bili potrebni za izradu tehničke dokumentacije za izdavanje bilo kojeg dokumenta iz područja prostornog uređenja ili građenja. A ja još jedanput napominjem da po prvi puta ovaj zakon veliku odgovornost prenosi na izrađivača projektne dokumentacije tj. na projektanta. On je ovim zakonom dobio javne ovlasti ali je dobio i odgovornosti za ono što radi i što

Pa evo nekoliko osvrta na konačni prijedlog zakona. Mi u IDS-u mislimo da je intencija zakona dobra i da naši građani od nas očekuju da donesemo jasne kriterije po kojima će oni rješavati svoje stambene probleme. U odnosu na prvo čitanje neke stvari jesu ispravljene ali neke su i ostale. Čini mi se da je trebalo možda još napraviti jedan korak i imati malo više sluha i još koordinacije kako bi se zaista ovaj zakon mogao primjenjivati i na samom terenu. Ja dolazim iz grada Rijeke i mogu reći da mi u Rijeci smo zaista i do sada bili ekipirani za preuzimanje i lokacijskih i građevinskih dozvola koje smo po ovom zakonu i do sada mogli izdavati ali nije bilo naravno provedbenih mjera da to do danas nismo mogli realizirati. Ono što je u prethodnim primjedbama bilo sporno a što sada nije ugrađeno u ovaj zakon jeste da zakonom a ne naknadnom uredbom Vlade treba biti određeno za koje zahvate u prostoru lokacijsku dozvolu izdaje grad ili županijski uredi a za koju ministarstvo. Ostala je odredba da će to Vlada urediti uredbom koja će biti donesena u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona. Zakon kao što znamo bi stupio na snagu 1.10., znači plus još 60 dana, to je onda stupanje na snagu ovog zakona nakon izbora. Kao što sam rekla, znači nije poznato za koje će zahvate u prostoru izdavati lokacijske dozvole i mislim da je važno da se ovo uredi zakonom a ne uredbom jer ovo pitanje je obaveza i preuzimanje državnih službenika i osiguranje materijalnih i drugih tehničkih uvjeta za rad prije donošenja same uredbe. Nadalje, je ostao nedefiniran pojam koje je to zemljište nužno za redovnu uporabu zgrade, za utvrđivanje kojeg je predviđeno donošenje rješenja. Kao treće, parcelacija građevinskog zemljišta i nadalje je ostala dozvoljena samo temeljem lokacijske dozvole odnosno detaljnog plana što je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o vlasništvu iako smo ukazivali na to i ministarstvo naravno to nije prihvatilo ali je to rečeno da je to u skladu sa propisima Jer, ako je zemljište gradsko i ako je potrebna parcelacija a uglavnom jeste više se ne može prodavati to zemljište temeljem suglasnosti poglavarstva i ne može se provesti razvrgnuće suvlasničke zajednice grada, drugih osoba ili slično. Znači, osim što to ne mogu niti u gradu napraviti ne mogu niti pojedinci, prema tome to predstavlja problem oko parcelacija pogotovo u naseljenim gradovima gdje su parcele vrlo čudnog oblika. Isto tako, suglasnost ministarstva na upućivanje u konačni prijedlog prostornog plana. Znači, ako je prijedlog konačno utvrdilo poglavarstvo i uputilo ga na gradsko vijeće jer svaka korekcija plana između poglavarstva i gradskog vijeća uvjetuje ponovnu suglasnost na izmjenu plana. Mislim da je opet procedura vrlo komplicirana i da nije potrebna. Isto tako, što se tiče članka 55. isto tako ne vidimo razlog nepredviđanja generalnog urbanističkog plana kao planskog dokumenta a pogotovo propisivanje vremenskog važenja postojećeg GUP-a na deset godina od dana stupanja na snagu zakona. Smatramo da bi određivanje vremenskog važenja GUP-a trebalo biti u nadležnosti grada i ovisiti o procjeni njegove svrsishodnosti jer ne može se sve generalizirati i reći da svaki GUP može trajati deset godina. Nadalje, isto tako su sporni članci 121. i 128. a čini mi se da ovaj članak 128. uopće ne spada i nije predmet ovog zakona. Ovo pitanje je uređeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a po svom sadržaju je predložena odredba zaista čudna u Zakonu o gradnji. Što se tiče članka 121. to je rješenje o utvrđivanju građevne čestice. Ovaj članak je prepisan iz sadašnjeg važećeg zakona, a isti je i do sada stvarao probleme u provođenju. U prvom redu spominje se pojam zemljište nužno za redovnu uporabu građevine, a nigdje to nije definirano kao pojam. Ovaj pojam ustanovljen je Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji je u svojoj izmjeni '98. godine definirao da su vlasnici stanova koji su vlasništvo stana stekli otkupom stanarskog prava postali vlasnici zemljišta nužnog za redovnu uporabu zgrade, a da će oblik i veličinu tog zemljišta utvrditi nadležno tijelo sukladno dokumentima prostornog uređenja i drugim propisima. I s time zemljište nužno za redovnu uporabu građevine nije izjednačeno sa građevnom česticom, a to je vidljivo iz samog teksta predložene odredbe. Daljnjim planom uređenja, a što je jasno iz samog pojma smisla znači šta znači nužno, da li je to minimalno ili je nešto drugo. Isto tako, navedeni problem vidljiv je iz podstavka 2. stavka 2. istog članka gdje se kaže da rješenje donosi ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je površina veća od površine nužne za redovnu uporabu građevine. Evo jedan primjer. Katastarska čestica ima površinu 1000 kvadrata, te i sa prijašnjom lokacijskom dozvolom utvrđena kao građevinska čestica, a onda se rekonstrukcijom zgrade koja je bila u društvenom vlasništvu imala dva stana sa stanarskim pravom, danas pravom vlasništva. Prema Zakonu o prodaji stanova vlasnici su stekli bez naknade zemljište nužno za redovnu uporabu zgrade, a to u ni u kom slučaju nije građevinska čestica površine od 1000 kvadrata. Smatramo da je u takvom slučaju nužno propisivanje akta, rješenja o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovnu uporabu zgrade kao zasebnog akta. Mislim da je dobro da će se jedinicama lokalne samouprave, odnosno velikim gradovima dati mogućnost za izdavanje ovakvih dozvola, jer zaista treba skratiti proceduru i treba pojačati ekipiranost kako bi naši građani zaista dobili u u primjerenom roku svoje dozvole za rješavanje svojih stambenih problema.

jedan kroz 2000. Znači, to nema veze sa time i nije u tom smislu uopće postavljena ova zabrana parcelacije. Drugi ispravak poštovani zastupnik Marko Širac. **Širac, Marko (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnica Pešić u svom izlaganju je rekla da zakonom nije uređeno da je to zemljište potrebno za održavanje zgrade. Pa to zakonom naravno ne treba ni biti uređeno. Zemljište potrebno za održavanje zgrade ovisi o mnogim stvarima, ali glavna stvar koja određuje to, odnosno glavni dokument koji određuje to je detaljni dokument prostornog uređenja na temelju kojeg se vrši parcelacija tog građevinskog zemljišta i dakle zemljište potrebno za održavanje zgrade je uređeno dokumentom prostornog uređenja detaljnim planom. Hvala. Poštovani zastupnik Kruno Peronja. Izvolite. Konačni prijedlog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, drugo čitanje. hrvatske Vlade, posebno ovoga ministarstva da se već i u Nacrtu prijedloga zakona taj tekst objavi na Internetskim stranicama tako da se mogu svi zainteresirani, a ja bih u prvom redu istaknuo zainteresiranost svih županija koje su najkvalificiranije i kadrovski najekipiranije da prate što se događa u ovom najosjetljivijem dijelu posebno one županije koje se odnose na obalno otočno more i područje. Ono što posebno raduje jest da Zavod za prostorno uređenje županija dobivaju poseban naglasak, sa su u zakonu navedeni koje poslove i što rade, izrađuju i prate provedbu dokumenata prostornog uređenja, područne odnosno razine Grada Zagreba, izrađuje izvješća o stanju prostora, vode registar podataka, također izrađuje i donošenje dokumenata prostornog uređenja u skladu sa ovim zakonom za područje gradova i općina ako mu izdaju tih planova obavi i povjeri ministarstvo ili županijsko poglavarstvo. Ono što bi bilo korisno tu još zasigurno urediti jest da ovi članci propisuju postojeće i nove decentralizirane funkcije tih zavoda, te gašenje zavoda po starom ustroju u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Nakon toga slijedi novi ustroj zavoda na principu izdvojene javne županijske ustanove. Ovo što nas posebno interesira i htjeli bi da se kako tako na jedan primjeren način uredi, jest da novi zakon zapravo ne osigurava dodatna sredstva za financiranje zavoda. Nužno je u članku 38. dodati stavak koji bi propisao financiranje decentraliziranih aktivnosti zavoda za prostorno uređenje na teret sredstava državnog proračuna, jer ovi dani prijedlozi proizlaze iz članka 23. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi koji propisuje da se troškove obavljanja poslova državne uprave koji su preneseni na tijela jedinica lokalne i područne samouprave podmiruju iz Državnog proračuna. I to je još jedan korak bi bio u pravcu decentralizacije ne samo funkcija i sredstava. Mislim da je to jedan lagani zahvat koji bi ovaj predloženi prijedlog dodatno osuvremenio i napravio korak dalje u decentralizaciji. Posebno je važna i naglašavam odredba, odredbe članka 48. pa do 54. To su zaštićena područja od posebnog interesa za državu gdje spada obalno područje mora, zaštićene prirodne vrijednosti, kulturno povijesne cjeline koja su područja od posebnog interesa za državu. Uredba o zaštićenom obalnom pojasu je zapravo napravila jedan povijesan iskorak, zaustavila je bespravnu gradnju, devastaciju pomorskog dobra i ovdje upravo u članku 49. navodi se što je to zaštićeno obalno područje mora i na koji način se ono štiti? Važna su i ograničenja u članku 51. da se u zaštićenom obalnom području području ne može planirati niti se može izdavati lokacijska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja za građevine namijenjene za, ja ću samo istaknuti ono što nas u ovom trenutku najviše muči u Splitsko-Dalmatinskoj županiji ali i u svim obalno-primorskim županijama što smo imali prigode čuti i na otočnom vijeću koji se je nedavno održalo na Blatu na otoku Korčuli. Privezu i luke nautičkog turizma te nasipavanje obale i ili mora izvan građevinskog područja, sidrenje ako smještaj sidrišta nije obavljen u službenim pomorskim publikacijama iz jednostavnog razloga jer se zapravo na taj način zaustavlja daljnja devastacija naših uvala, luka i lučica koje nisu uređene uređene i želi se točno navesti. Svi oni nautičari koji žele privezati svoj brod to moraju u luke i lučice koje su predviđene za tu namjenu i to platiti. I odvoz smeća i priključak vode i struje a ne se na ovaj način švercati. Ta ograničenja zahvata u prostoru posebno su važna na istraživanje i iskorištavanje morske soli, ali za nas u Splitsko-Dalmatinskoj županiji ljubitelji dobre i prirodne izgradnje od kamena jest eksploatacija građevinsko-tehničkog kamena u svrhu građenja na otocima površine do 5 hektara i godišnje proizvodnje do 5 tisuća kubika te arhitektonsko-građevinskog kamena u svrhu nastavljanja tradicijske djelatnosti upravo na otoku Braču gdje je jedina srednja škola kamenoklesara u Hrvatskoj državi. Građevinu za vlastite gospodarske potrebe, građevinske bruto površine do 30 metara kvadratnih i na poljoprivrednom zemljištu površine veće od 1000 kvadrata ako se nalazi na području otoka izvan 1000 metara od obalne crte. Također se još pogoduje i na način u ovim ograničenjima upravo za građevine prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu. Ako se nalazi na građevnoj čestici površine od najmanje 3 hektara i udaljeno je od obalne crte najmanje 300 metara odnosno 100 metara na otocima koje ima prizemlje i ukupnu građevinsku bruto površinu do 200 metara. Na taj način se i štiti domaće autohtono stanovništvo a želi se i omogućiti da se upravo oni razvijaju i temeljem ovih zakonskih propisa. se ne razumije./ … se površina za plaže određuje kao uređena i prirodna morska plaža. Dakle još jedan korak u razbijanju i turizma i ugostiteljstva ali posebno uređenih, Ono što još također treba istaknuti jest upravo skraćen postupak za dobivanje uvjeta uređenja prostora kako bi svi oni koji žele graditi na parceli do 400 kvadrata mogu taj postupak ubrzati i olakšati kako se ne bi doista bavili sa jednom bespotrebno velikom papirologijom koja ne samo da će biti skuplja nego zapravo odnosi najviše vremena i opterećuje svakog običnog građanina koji želi graditi. Ono što je još jedan daljnji korak u decentralizaciji jest suglasnost župana na prostorne planove lokalne razine kao što je to navedeno u članku 98. pri donošenju prostornog plana uređenja velikog grada i općine, nositelj izrade dužan je pribaviti suglasnost župana odnosno tijela koje je na ovlasti. Na taj način se i župan, županova odgovornost pojačava ali i briga za prostor jer lako će to koordinirati upravo kad se izdaju suglasnosti na Konačan prijedlog prostornog plana a opet sve u skladu sa Ministarstvom jer takav postupak i treba biti složen, dugotrajan i iscrpan. Ono što također želim istaknuti kao moguću poboljšicu jest upravo podaci koje bi trebalo na neki način napraviti opet na teret državnog proračuna što evo u članku 343. propisuje da su županije do 1. studenog ove godine obvezne osigurati materijalno-tehničke organizacijske i financijske uvjete. Osim za plaće službenika dok se stavkom 3. osiguravaju sredstva za te poslove i plaće službenika iz Državnog proračuna. Takvim odredbama je upitno osiguranje ukupnih sredstava za posebne funkcije na teret državnog proračuna za koje se procjenjuje da će u prvoj godini iznositi oko 20 milijuna kuna. Stoga je potrebno propisati područje financiranja u cjelini na teret državnog proračuna te sa tim uskladiti odredbe ovog članka. Vjerujem da je to još uvijek na vrijeme jer ćemo proračun za iduću godinu 2008. donese, donijeti i nakon donošenja ovog, ovog zakona. Naravno da je potrebno reći da ovaj Zakon oslikava doista, doista situaciju u prostoru da želi se napraviti moderan iskorak i svaka čast i zahvala što se upravo na temelju pravih podataka izrađivači ovog prijedloga, ovdje nazočni iz Ministarstva napravili ono što nam treba, jedan suvremen, nomotehnički dobro uređen zakon koji ima odjeka odmah u primjeni običnog čovjeka i građanina a dakako i struke jer se pojačava odgovornost arhitekata koji su najvećim … i doprinijeli za dosadašnje nesređeno stanje u prostoru poglavito na pomorskom dobru i obali i otocima. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Na moj veliku žalost ja moram ispraviti jedan od navoda prijatelja iz … /Govornik se ne razumije./ … kolege Peronja. Naime on je rekao u svom uvodu, trećoj, četvrtoj rečenici da se radi o jako dobro i briljantno pripremljenom Prijedlogu zakona. Taj navod naprosto nije točan jer u 4. minuti njegovog izlaganja na klupe su podijeljeni amandmani Vlade na taj isti Prijedlog zakona. Njih je 16 pa je barem 16 razloga zašto vaša tvrdnja ne stoji do kraja da se radi o izvrsno ili jako dobro pripremljeno u zakonu kad je već počela rasprava u Parlamentu, Vlada svojim amandmanima određene po meni ključne odredbe mijenja tako da su ovi amandmani zapravo demanti vaše tvrdnje da se radi o odličnom zakonu. **Milinović, Darko (HDZ)** Replika, uvaženi zastupnik Jurjević. Kolega Peronja vi ste spomenuli zaštićena područja, područja koja su od posebnog interesa za državu, povijesne jezgre itd. Pošto je u Splitu došlo do toga da je gradsko vijeće donijelo odluku o izmjenama PUP-a, povijesne jezgre grada Splita, a to je područje možda najosjetljiviji, urbanistički najosjetljiviji dio grada Splita koji je i pod zaštitom UNESCO-a. Ja sam osobno mišljenja i mnogi u Splitu, da to nije dobra odluka i da nije u skladu sa generalnim urbanističkim planom kao zakonom višeg reda. Ministarstvo je na moj upit odgovorilo da je to u skladu sa zakonom, iako meni zaista nije jasno na koji način možemo kazati da je tamo situacija recimo prometno riješena prometno riješena što bi bio jedan od preduvjeta. Ako se ne varam, to regulira članak 34. GUP-a. Ali ono što zaista kao građanina Splita, pa evo pošto zajedno živimo u tome gradu, me zanima koji može biti bitan razlog da se na tom mjestu, dakle na Trgu Franje Tuđmana, ispod Trga Franje Tuđmana, ispod splitskih Prokurativa, radi garaža kad hodajući polako pješke možete za pet minuta doći do prostora koji je predviđen GUP-om Svačićeva ulica pa tamo gori poviše kazališta itd. šta ne bi dovelo u nikakvu dilemu opće razmišljanje grada Splita, mislim dobronamjerno. Osim toga prethodna suglasnost koju je dalo Ministarstvo kulture, odnosno konzervatorski odjel u Splitu, govori da je unutar tog područja su predviđena i arheološka istraživanja čiji rezultati onda mogu sve to skupa mijenjati. Moje pitanje, retoričko pitanje, ne pitam ja vas nego da skupa razmišljamo o tome. Zaista da li na ovaj način jedno područje koje je toliko osjetljivo moramo ugroziti pa i onda ako nađemo neko opravdanje šta ja mislim da je zakonski barem dvojbeno, moramo ugroziti čini mi se ipak radi nečijih parcijalnih interesa bili čiji oni bili. Sukladno članku 207. stavak 2. isteklo je vrijeme za prijavu za pojedinačnu raspravu u trajanju od 10 minuta. Riječ ima uvažena zastupnica Brnadić. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. U raspravi o Prijedlogu zakona o prostornom uređenju i gradnji u prvom čitanju izrazila sam riječ da je ovo povijesni trenutak u rješavanju problematike prostornog uređenja i gradnje i zaista bih to sada ponovno ponovila da je to zaista povijesni trenutak u rješavanju problematike prostornog uređenja i gradnje. Konačni prijedlog zakona na učinkovit i cjelovit način uređuje na jednom mjestu prostorno uređenje, urbanu komasaciju i izgradnju. Jednom riječju na jasan i provediv način uređuje kompletnu zaštitu prostora od planiranja, izgradnje, zaštite okoliša, zaštite prirode itd. Primjedbe na prijedlog zakona koje je uputila struka, a im i zastupnici, uvažene su naravno da se uvijek ne može sve uvažiti i zato su neki nezadovoljni, neki s razlogom, neki bez razloga, prije bih rekla bez razloga jer je zaista donošenjem ovog zakona se uvažilo sve ono šta je imalo rezona da se donese dobar zakon. Neću govoriti o detaljima iz rješenja ovoga zakona na koji način se rješava određena problematika jer je sve već manje-više rečeno, ali bih svakako izrazila zadovoljstvo i pohvalu ministrici i cijelom njenom timu na izradi ovoga zakona i zaista je bilo potrebno na pravi način sagledati cijelu problematiku i imati hrabrosti za donijeti ovakva rješenja i ovakav zakon. Ali bih svakako izrazila pohvale i Vladi koja je podržala ministricu da i nepopularnim mjerama uvede reda u prostorno planiranje i izgradnju i zaštitu okoliša. Donošenjem ovog zakona zaključuje se jedno bremenito poglavlje iz područja planiranja i zaštite okoliša i izgradnje, koje je bilo rak-rana društva za koje se nije naziralo pravo rješenje. Svjedoci smo da je desetljećima unazad pokušalo se raznim rješenjima uvesti red u prostor, a ti pokušaji su rezultirali eskalacijom bespravne izgradnje i tisuće i tisuće neriješenih predmeta lokacijskih i i građevinskih dozvola. Ovaj zakon, ali i niz drugih zakona, uredbi i rješenja koje je donijelo ovo ministarstvo, daje rješenja kako će se ova problematika riješiti i zato još jedanputa pohvale ministrici i njezinom timu i naravno glasovat ću za ovaj zakon. Hvala.

ste na ja bih rekla eto lijep način izrazili hvalospjeve ovom zakonu što me i ne čudi, jer pripadate ipak vladajućoj stranci, prema tome to je vaš zadatak da ne kažem i dužnost. Kažete između ostalog u svom nastupu da, i pohvaljujete ministarstvo što je uvažilo mišljenja i primjedbe struke, naravno da se kao što ste rekli ne mogu sva mišljenja uvažiti, neka su se prihvatila neka odbacila. Ja ponovo još jedanput izražavam svoju sumnju da je to zaista tako, jer da je mišljenje struke, odnosno mišljenja struke koja su uvažena ili odbačena onda bi oni bili navedeni u ovom prijedlogu drugog čitanja. Meni je ministrica rekla da po Poslovniku to nije moguće. Međutim to nije točno, jer članak 152. Poslovnika stavak 3. jasno kaže, pročitat ću ga: Predlagatelj zakona dužan je u obrazloženju konačnog prijedloga zakona navesti razlike između rješenja koja predlaže u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona, razloge zbog kojih su te razlike nastale te prijedloge i mišljenja koji su bili dani na prijedlog zakona, a koje predlagatelj nije prihvatio uz navođenje razloga zbog kojih ih nije prihvatio. Znači ne kaže se čije prijedloge se treba samo navesti, a tu su navedeni samo primjedbe koje su date u saborskoj raspravi bilo tu u sabornici ili na odborima. I zbog toga još jedanput izražavam svoju sumnju i dilemu da je zaista struka bila uključena u izradu ovog zakona. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. u rješavanju određene problematike u prostornom planiranju i izgradnji i jako dobro znam na koji način je do sada to bilo riješeno, koji su problemi bili, kakvo je stanje bilo na terenu i zaista sa ovim Prijedlogom zakona se puno toga rješava i na puno bolji način i na načinom na koji će biti zadovoljni svi naši građani. A što se tiče mišljenja struke, pa i danas na odboru, i danas ovdje ministrica je kazala da pogledate web stranicu Komore arhitekata i građevinara pa ćete vidjeti što su rekli, a osim toga iščitavajući Konačni prijedlog zakona ja sam vidjela da se puno primjedbi uvažilo. Pa naravno da se ne mogu uvijek sve primjedbe uvažiti, postoje razni interesi onih koji primjedbe daju i da onaj tko donosi zakon mora dobro promisliti da li će to biti poboljšanje zakona ili možda još jedno loše rješenje u zakonu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, cijenjena gospođo ministrice sa suradnicima. Ja sam jedan dio već rekla u svom stavu oko ovog Zakona u okviru mišljenja našeg kluba, no dakako možda bi sada išla možda u nekim segmentima da malo pogledamo sve skupa što se dešavalo u ovih mjesec dana od prvog do drugog čitanja. Naime, na žalost moramo kvalificirati ovaj Zakon ipak kao jako loš i definitivno bi bilo puno bolje da smo imali još jedno čitanje koje bi nam dalo barem još mjesec dana vremenskog perioda u kojem će biti mogućnosti, bile mogućnosti da se razmotri još jedanput neke primjedbe i neki stavovi koje ste vi dobili bez obzira što nam niste dali ovdje na klupe zašto niste usvojili te primjedbe. Ovo što je gospođa Jagoda Martić rekla zaista poslovnikom nije definirano u članku 152. stavak 3. da se vi očitujete samo na primjedbe koje ste dobili u saborskoj raspravi ili samo na primjedbe odbora, nego kaže da se vi trebate očitovati na sve primjedbe, a dopustite da upućivanje na web stranice nije način komunikacije između vladajućih i saborskih zastupnika. Dakle mi ne možemo tražiti vaše odgovore na primjedbe po Internetskim stranicama. Što se tiče kvalitete samog Prijedloga zakona maločas smo na stol dobili 16 amandmana koje je podnijela Vlada, pa pitam se zašto su ti amandmani Vlade došli na stol? Zašto, kad je bilo toliko vremena, a niste u redovnoj proceduri mogli prihvatiti i ići sa tim izmjenama? Naime, osvrćem se na dio moje rasprave od prošli put koji je u početku započeo time da sam vas pohvalila u dijelu koji se odnosi na pojmove jer ste pojmove dobro definirali, ali sam naglasila i one pojmove koje na žalost niste definirali pa je tako ostalo nedefiniran pojam prizemlja, suterena, podruma, zamjenskih građevina ili nejasno definirano Evo da je to tako i hvala vam lijepo da ste kroz svoje amandmane to prihvatili, najbolje govori činjenica da recimo prvim amandmanom zamjenjujete 1,2 riječi sa 1,5 metara. Da se amandmanom dva uz pročelje građevine dodaju, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem iznad terena. Zatim da imate bolje definiran pojam podruma. U članku 48. zgrada će, građevinska, itd. Dakle, hvala lijepo da ste prihvatili to. Bilo bi mi drago da je to išlo regularno, da to nije trebalo ići kroz amandmane. To je što se tiče ovog dijela. Što se tiče regulative koja se odnosi na prostorno planiranje i na izradu planova, moram priznati da sam već ranije naglasila da je to na žalost ovim Zakonom vrlo loše obrađeno, odnosno da će u životu i u suprotno mišljenjima članova vašeg kluba, da će to nositi velikih problema u oživotvorenju i da će na terenu od 1. listopada ove godine ćemo imati velikih problema kod pojave novih investitora koji eto slučajno neće biti željni graditi ono što im planovi nude, pa kad će trebati raditi izmjene i promjene tih planova tada će se muku mučiti sa raznoraznim prepakiravanjem i novim strukturiranjem postojeće planske dokumentacije. Dakle, mislim da je to usporavanje procesa investiranja i gradnje. Mislim da investitori koji dolaze neće za to imati vremena, niti sluha i na žalost mislim da se to neće, da to neće će biti vrlo velikih problema. Ono što bih svakako htjela ovdje međutim raspraviti je suglasnost ministarstva na konačni prijedlog plana. Naime ovih dana u medijima, a ja bih vas podsjetila da se to već od 2005. godine povlači po raznoraznim novinama. Spominje se ideja tzv. izdvojenog građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene zvane čempresi o čemu sam govorila i u prošloj raspravi. Naime, ja bih vas gospođo ministrice pitala. Vi ste kao ministarstvo davali suglasnost INA provedbeni plan grada Dubrovnika koji je ovaj dana usvojen, a koliko ja znam taj prostorni plan nije usuglašen sa županijskim planom. Koliko ja znam on nije bio u dijelu. Ja vas to pitam, ja to ne tvrdim. Vi ćete mi odgovoriti da li je ili nije. Dakle u dijelu koji se odnosi na čempresi, u dijelu koji se odnosi na čempresi, s obzirom da to javnost vrlo zanima, s obzirom da je o tome izašao jedan veliki članak koji se zove "Park prigode", a umjesto "Park prirode". Ja bih vas ovdje željela upitati da li je točno da taj prostorni plan grada Dubrovnika nije usko saglašen sa županijskim planom? Da li je točno da ste vi davali svoje suglasnosti na jedan i na drugi plan? Da li je točno da to nije bilo usaglašeno ni 2005. godine, dakle prošli puta? I da li je točno da to nije u skladu sa uredbom o zaštićenom obalnom Ja bih vas molila na ta tri pitanja da mi odgovorite radi javnosti koja o tome spekulira, odnosno radi napisa koji o tome ovih dana imamo, a zbog javnosti isto tako valja reći da je tim planom namijenjeno da se na otoku Šipanu koji danas ima cirka 450 stanovnika planira takvo naselje, neću reći turističko, ali izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene koje bi trebalo imati 2 tisuće 400 kreveta. Dakle pokušajte promisliti koliko treba stanovnika da bi opslužilo 2 tisuće 400 kreveta i kako će taj park prirode Šipan, odnosno dio parka prirode izgledati ako se to dopustilo tim planovima? Još jedanput naglašavam gospođo ministrice, ovo se poteže po novinama već dvije godine, ovo nije ništa novo, no ovo je samo toliko što je taj plan bio neki dan na skupštini, na vijeću, gradskom vijeću Dubrovnika gdje je bio prepričan, taj plan je bio prepričan, dakle nisu se vidjeli materijali, zastupnici nisu imali prilike to vidjeti, nego su vjerovali kazanoj riječi. Pa eto ovo je ujedno prilika da se oko vaših suglasnosti na taj plan očitujete. Još nešto što bih željela istaknuti su same procedure planova. Naime ima vrlo mnogo primjedbi koje vi kažete da niste dobili. Eto ja sam ih dobila od svojih kolega, dobila sam ih kao što kažem sa Arhitektonskog fakulteta. To je jedan dio koji se odnosi na prostorno planiranje jer je došao iz dijela koji se bavi prostornim planiranjem. Zatim dio preko Udruženja Hrvatskih arhitekata koji se više odnosi na pojmovnike u smislu što je građevinska bruto površina, da bi bilo bolje definirano bez lođe, bez terase itd., radi slobodnijeg izražavanja arhitektonskog. Ja ne tvrdim da ste vi trebali sve prihvatit ali ono što ste nama kao zastupnicima trebali dati, trebali ste dati razloge zašto ne prihvaćate. Isto tako me čudi da u ovim amandmanima koje smo maločas dobili na stol ima ono što sam već našla pripremajući ovu raspravu u materijalima vašim a to je članak 51. kad kažete da ste mijenjali, da kojim se predlaže izostaviti navođenje mjesta odnosno područje od moguće tradicijske djelatnosti tj. bolje da svedemo na iskorištavanje morske soli, građevinsko tehničko kamenje u svrhu građenja na otocima te arhitektonsko građevinskog kamena u svrhu nastavljanja na otoku Braču neosporne tradicijske djelatnosti. Ja sam vidjela da ste vi to već kroz Odbor za zakonodavstvo djelomično prihvatili taj prijedlog, ne znam zašto se sad to pojavljuje, piše d.p. djelomično prihvaćeno. Stranica 154. Odbor za zakonodavstvo ukupno 10 primjedbi, prvo d.p. na članak 51. stav 1. djelomično prihvaćeno. Zatim ponovo to isto vidim ovdje u amandmanima. Evo, amandman u članku 51. stavak 2. podstavak mijenjan, mijenja se i glasi: Iskorištavanje, istraživanje i iskorištavanje morske soli, energetskih minerala i sirovina. Ne znam da li se radi o dva podstavka, možda je to razlog, jer tu se definira pet tisuća kvadrata, pet hektara, ali ja bih rekla da je to ipak približno isto. Dakle, moram reći zakon je vrlo obiman i ima puno u njemu stvari koje se mijenjaju, koje nisu dosada Ja bih rado da se zaista omogući brža i bolja gradnja nakon usvajanja ovog zakona. No dopustite da sama činjenica oko rješenja o uvjetima građenja za objekte za izgradnju do 400 kvadrata neće biti tako jednostavna, da će postojati i dalje niz problema u procedurama, iako ne sumnjam u vašu dobru namjeru da se to riješi i da se procedure pojednostavne. Bojim se da upravo kompliciranje na nivou donošenja planova će biti ti mehanizmi, ti instrumenti kojima će se građenje onemogućavati. Dakle u jednu ruku smo u procedurama lokacijskih dozvola, sad imamo i dopune lokacijskih dozvola, išli ususret tome da investitorima olakšamo, ali smo ih totalno zabetonirali na nivou prostornih planova gdje ćemo imati jedan, jednu katastrofalnu situaciju a to je da bilo što, što će biti …/Govornik se ne razumije./… planova neće moći saživjeti. Bojim se da nismo napravili dobar posao. Ali biti će vremena za promjene. Hvala. Kolegice Čičin-Šain! Izgleda da vi imate šum na vezama sa lokalnim HNS-om u Dubrovniku pa vas moram ispraviti. Nije točno da prostorni plan grada Dubrovnika nije usklađen sa županijskim prostornim planom. To naprosto nije točno. Dakle, taj plan je usklađen. Drugo, dobio je sve potrebne suglasnosti od svih ministarstava pa tako i od nadležnog ministarstva, što će potvrditi kasnije sasvim sigurno i gospođa ministrica. Prema tome, netočne su informacije da taj prostorni plan nije u skladu sa županijskim i netočno je da nema sve suglasnosti potrebite. Kao što je netočno to što ste naveli da su gradski vijećnici raspravljali o tom planu a da nisu imali temeljne dokumente na temelju čega bi raspravljali. Dakle sve što je bilo potrebno a to su suglasnosti i prijedlog svih tih izmjena koje su bile, a radi se o izmjenama su usklađene sa županijskim prostornim planom i dobivene su sve potrebne suglasnosti. Zahvaljujem. Replika, uvažena zastupnica Jagoda Martić. **Martić, Jagoda (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo kolegice, vi govorite o parku prirode "Šipan", a ja ću sad tu navesti još jedan problem koji je evo, članak koji je objavljen jučer odnosno od utorka 3. srpnja, gdje se kaže turistička izgradnja Dalmacije i onda se fino piše, Konačnim prijedlogom izmjena i dopuna prostornog plana najelitniji hrvatski otok Hvar dobiva 43 nove turističke zone s velikim područjem gradnje. I ispod toga naslov, Hvar novih četiri milijuna kvadrata za gradnju, pa se tu između ostalog spominje Ali nije to, nemojte, vratite se na temu. Razgovarajmo o zakonu, a ne o… gdje pričamo da nisu točne tvrdnje što ministrica opetovano ponavlja da je zapravo ova Vlada smanjila turističke zone. Ovo su upravo dokazi da broj turističkih zona nije smanjen nego dapače se on povećava i tu je opet i tu je opet ona dilema koju sam i u svojoj raspravi iznijela. Kuda to idemo? I što radimo od naše obale? Hvala. **Milinović, Zahvaljujem se kolegici da mi je dala priliku pa ću odgovoriti na njezinu repliku u okviru koje ću se vratiti na svoju temu naravno a to je čempresi dakle dio čempresi, dio koji je na otoku Šipanu. Naime, to je točno to je točno da je ministarstvo odnosno vjerojatno je ministarstvo dalo suglasnost i u tome i je katastrofa cijele stvari da ministarstvo podržava da se u prostornom planu upravo taj otok kažem koji ima četiristo stanovnika da se na njemu takav zahvat turistički napravi da se praktički mijenja demografska slika svega. A noto bene još i taj otok je unutar parka prirode. Dopustite gospođo ministrice, to zaista nije stručni stav. I mislim, ne možete me uvjeriti da je to, ide u prilog za državi, a ne u prilog pojedincima. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Mato Gavran.

slažem se sa svim prethodnicima koji su rekli da je ovo vrlo bitan zakon, zakon koji sadržajno i suštinski mijenja odnose da je… Ja ne znam čemu nervoza. Ako su šumovi u Dubrovniku ne bi trebali biti ovdje. Jasno su postavljeni ciljevi dakle što se želi postići sa ovim zakonom i držim da ovaj zakon u određenim segmentima dobro uređuje pojedine odnose. No činjenica je isto tako da u pojedinim segmentima zbog žurbe ili nečeg trećeg pojedine odredbe nisu dobro posložene ili smo možda mogli pronaći i bolja i kvalitetnija rješenja da smo imali malo više vremena. Ja znam da je ovo usklađenje zakona sa kojim se usklađujemo sa europskim zakonodavstvom, ali osim velikog htijenja vjerojatno da malo popravimo stanje usklađenosti sa europskim zakonodavstvom, mislim da nije trebalo žuriti i da smo u vremenu pred nama imali dovoljno prostora da možda još jednom jedni druge bolje čujemo da se više segmenata uključi u kvalitetnu kvalitetnu raščlambu ovoga zakona a da bi na koncu i ukupan rezultat bio bolji. U ovih proteklih 40 dana od prvog čitanja puno toga, puno primjedbi je usvojeno što je dobro, no koliko je rad na izradi ovog zakona bio složen, dugotrajan, iscrpan kako reče jedan od mojih prethodnika vidljivo je da a to smo čuli na prvom čitanju da niti komora, niti razredi pojedini a niti udruge poslodavaca nisu stigli pratiti brzinu koju ministarstvo stvara ovaj prijedlog zakona. No, očito da se u ovih 40 dana dosta toga popravilo, da su znatan dio primjedbi, da je usvojen ali ostalo je nešto što držim a i danas smo to čuli na samom odboru, da treba posebno još i dodatno razmotriti. Pa ću ja ići ciljano prema nekoliko stvari. Govorili smo o geodetskom projektu. Ja se nadam da će amandman koji smo uputili u ime odbora a i osobno sam dao još jedan prijedlog za koji držim da je moguće kvalitetnije riješiti ovaj prijepor, da će ministarstvo usvojiti, da ćete gospođo ministrice uvažiti razloge zbog kojih je i amandman postavljen jer u ovih šesnaest amandmana koje je Vlada evo taj čas nam dostavila na stol, taj problem nije uvažen odnosno nije riješen. se da povjerenstvo za ocjenu, da se imenuje Povjerenstvo za ocjenu uspješnosti idejnog projekta. Nije jasno iz predloženih zakonskih rješenja temeljem kojih kriterija će se ocjenjivati uspješnost određenog projekta ukoliko imamo u vidu da su ovlašteni arhitekti autonomni i da sukladno pozitivnim zakonskim propisima koji uređuju ovu materiju jasno određuju što je zadaća i što je na koncu i odgovornost svih projektanata. Ovdje u predloženom zakonu kaže se da povjerenstvo imenuje županijsko poglavarstvo iz redova predstavnika stručnih javnih institucija i drugih osoba afirmiranih u području arhitekture i prostornog uređenja, ali nigdje niti u jednom drugom članku nije rečeno koji su to kriteriji za ocjenu uspješnosti projekta. Nadalje, u članku 125., 126., 127. kaže se da je izdavanje rješenja i lokacijskih dozvola samo na području na kojem je donesen urbanistički plan uređenja ili na uređenom građevinskom zemljištu. Što ćemo sa, mislim da je netko već rekao, a onim enklavama koje su greškom ispuštene a zakon predlaže da će županijski zavodi biti formirani za šest mjeseci, da je nerealno očekivati da će jedinice lokalne samouprave nakon preuzimanja operative i svega ostaloga mijenjati tom brzinom prostorno-planske dokumente da bi se moglo donijeti detaljni planovi uređenja odnosno ispraviti određene greške koje su normalne i koje se događaju u životu. Dakle, bitno se ograničavaju u pojedinim segmentima mogućnosti gradnje na tim područjima. Isto tako, u članku 191. nije jasno da li je idejno rješenje ili idejno tehničko rješenje ili projekt u pitanju što treba sadržavati taj projekt, sve ono što projekt propisuje ili što će ministrica propisati kako je rečeno u roku od 60 dana odnosno za druge segmente ili za druge članke zakona u roku dvije godine. Što će se dogoditi u tom periodu? Neće li nastati jedan veliki vakum i neće li to usporiti rješavanje problema investitora unatoč željama da se to poboljša? Jer, kako iščitavamo iz prijelaznih odredbi u članku 340. znatan dio pravilnika koji pokrivaju niz članaka da ih ne nabrajam kaže se da će ministar donijeti najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Ja isto smatram da je to predugo razdoblje i da bi trebalo razmisliti da se znatno ubrzaju ovi postupci i zbog toga i kažem da dijelim mišljenje svih onih koji tvrde da je prebrzo se ušlo u ovo drugo čitanje ako zakon temeljem prijedloga planiramo da stupi na snagu 1. listopada. Dakle, bilo je dovoljno vremena da i u onom zadnjem jesenskom zasjedanju to učinimo i da ostavimo dovoljno prostora da u miru možemo kvalitetnije bez prije potrebne žurbe puno toga kvalitetnije napraviti. Ali evo, što je tu je. O sudbini amandmana koje smo uputili od primjedbi koje su se u ovoj raspravi čuli ovisi i stav o ovom zakonu. Ja se nadam da će biti dostatno suglasja, dostatno odgovornosti da zbog svih onih koji su ovim zakonom obuhvaćeni da ćemo donijeti najkvalitetnije rješenje u korist svih. Hvala vam lijepa. reći da ono što ste se osvrnuli na to da je struka davala svoja mišljenja, zaista ta mišljenja dopustite nisu akceptirana i u prilog tome govore upravo institucije koje se zovu udruženja arhitekata, društva arhitekata, razumije./… i Komora arhitekata. Dakle, to su institucije krovne odnosno strukovne institucije koje su sigurno imale puno toga reći o ovom prijedlogu zakona jer će upravo ti ljudi po tom zakonu i raditi. I mislim da je nedopustivo ustvari da se tako struka ignorira a brzina donošenja ovog zakonskog prijedloga na naše klupe upravo govori o tome da se nije željelo da se ide u neke šire rasprave oko toga što je valjano ispraviti a što ne nego da se pošto poto htjelo taj zakon donijeti. Slažem se s vama i zato sam ministrici predložila da se ide u treće čitanje da se naprosto dopusti dopusti do jeseni da se još neke stvari u ovom zakonu poprave što eto nažalost nije naišlo na dobar odaziv iako mislim da će struka nakon donošenja ovog zakona imati neizmjerne probleme oko implementacije. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Josip Leko. A niste digli, ma ne nemojte. Ja sam, e sad tražite i sad dignite. …

Bilo bi kudikamo kvalitetnije i bolje ponavljam da je bilo kudikamo više vremena i da možemo na miru donijeti ovaj zakon koji će biti u funkciji svih onih koji će sutra na bilo koji način biti obuhvaćeni ovim zakonom. Od investitora do do nadzora ili do Ministarstva na koncu. No imamo to što imamo. Ja sam siguran da ministrica neće dozvoliti da idemo u treće čitanje. Želim vjerovati da će prihvatiti znatan dio amandmana koji smo predložili kako bismo popravili, pa ja vjerujem u dobru vjeru a vidjet ćemo. Vrijeme i glasanje je pred nama da će prihvatiti rješenja koja nemaju politička obilježja već imaju kvalitetna rješenja koja će omogućiti značajniji iskorak i dugovječnost ovoga zakona. Ne donosimo zakon samo zbog usklađenja sa europskim zakonodavstvom već primarno zbog nas. S druge strane ja sam rekao da jedan dio prihvaćenih amandmana kroz raspravu ili vjerojatno kroz sastanke koji su se događali u međuvremenu a cijenim to na temelju onoga što smo čuli i na samom Odboru za prostorno uređenje kad smo prvi puta raspravili u prvom čitanju o ovom zakonu. Ja pred sobom isto tako imam nekoliko predstavki, nekoliko amandmana koji su uputili Hrvatska udruga poslodavaca i Komora arhitekata, razred geodeta i geoinformatike no dogovorili smo da će bar jedan, jedan dio tih amandmana biti prihvaćen a pokušali smo to riješiti i kroz amandman koji je dao Odbor. Dakle suglasan sam sa vama i bilo bi kudikamo bolje da

Pa ja mislim da je nedvojbeno sada da je žurba u donošenju ovog zakona velika. Zašto? Pa Vlada Republike Hrvatske na svoj Konačan prijedlog zakona o prostornom uređenju i gradnji, dakle kad su sva radna tijela obradila Konačni prijedlog zakona i predložila Saboru da ga donese takvog Vlada svojim amandmanima u žurbi dostavlja nove amandmane i novu korekciju samog zakona. Tko imalo poznaje postupak donošenja propisa u Hrvatskom saboru da nije bilo žurbe Vlada bi radnim tijelima Sabora uputila te prijedloge i tražila da ih oni predlože u okviru amandmana. na taj način bi bila potpuno legalna procedura kao i ova ali ne bi pokazivala nervozu u Vladi. Ja se slažem da je već vrijeme bilo da se donese novi zakon i o prostornom uređenju i zakon o građenju ali je pitanje da li ovaj zakon zadovoljava potrebe potrebe građana odnosno koja je politika u njemu ugrađena? Ja mislim da zastupnici ne bi smjeli pasti na politiku ni jednog lobija, ni jedne udruge. Pa makar to bili i arhitekti i građevinari i jake institucije zastupnici bi interes gledati opći interes, a on bi se po mojem mišljenju trebao sastojati u tome da li ovaj zakon osigurava građenje, građenje i to kvalitetno građenje dakle kontrolu građenja i na principima održivog razvoja. Čuvajući vrijednosti i specifičnosti hrvatskih gradova i hrvatskog sela. Posebno mislim tu specifičnosti hrvatskih sela. I da li osigurava zaista kvalitetu gradnje objekata? Može li se to postići ovim zakonom? Tu će među nama biti sporova s razlogom ali vrijeme će potvrditi ili demantirati Vladu i Ministarstvo. Međutim ministrica u uvodu kaže da ovaj zakon osigurava i objedinjuje sve ono što, što je potrebno onima koji žele graditi. Da li to sve osigurava ovaj zakon i da li objedinjava? Ako pogledamo prijelazne i završne odredbe vidjet ćemo da ta konstatacija ne stoji. Naime samo u članku 353. dakle prestanak važenja propisa postoji izuzetak za 60-tak članaka Zakona o građenju. samim odredbama Zakona o prostornom planiranju postoji još značajan broj odredaba koje ostaju na snazi. A u članku 342. gdje se predviđa nova organizacija i nova, drugačija odgovornost države i lokalne samouprave za provedbu zakona sada samo za zapisnik jer javnost to očito neće saznati treba reći da je nemoguće izvršiti ozbiljnu reorganizaciju bez obzira što fale i formalne zakonske pretpostavke recimo Zakona o djelokrugu ministarstava da bi se mogla uspješno izvršiti reorganizacija i prenijeti poslove i ljude u lokalnu samoupravu za dva i po mjeseca. Ako tome još dodamo da sam zakon ima 350 članaka, a još 60 koji stari vrijede taj ogroman dio posla a urbanizam i građenje ne bi smjelo stati, ne bi smjelo stati nije moguće urediti na kvalitetan, zadovoljavajući način da bi se zaštitili opći interesi za dva i po mjeseca. I to želim istaknuti. Kad kažemo o jednom važnom segmentu parcelacije odnosno kako ovdje se predviđa doslovno oduzimanje vlasništva na određenom dijelu parcele. Članak 128., 129., 130. čak tu mogućnost ne definiraju prema pravnim standardima koje Hrvatska ima, pa se u jednom članku kaže da će vlasnik predati jedinici lokalne samouprave. Što? Što će predati? Posjed, vlasništvo ili i posjed i vlasništvo i dio zemljišta. Dakle, prenijeti prenijeti na jedinicu lokalne samouprave i posjed i vlasništvo i fizički ga predati. Dakle, kad je posjed to znači i fizički ga predati, odnosno omogućiti. To je članak 130. Članak 128. bi trebalo provjeriti je li, a ja mislim da nije, je li utvrđen interes Republike Hrvatske kad se oduzima vlasništvo. Naime, članak 50. Ustava Republike kaže da je zakonom moguće, ali samo u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti pravo vlasništva. To u zakonu nigdje nije ni implicite rečeno da se radi o interesu Republike Hrvatske. To bi moralo stajati. Kad se donese takva mjera onda se mora reći da to se radi u interesu Republike Hrvatske, a to je druga stvar da li to se može delegirati. O brzini još nešto. Recimo Zakon o prekršajima članak 323. predviđa objektivni zastarni rok u kojem roku od tri godine kad protekne od događaja se ne može pokrenuti prekršajni postupak. To je takozvani objektivni zastarni rok. Ali u slijedećem članku ako prekršajni postupak se pokrene on može trajati neograničeno. Zašto Zašto je takva mogućnost ostavljena da sud može voditi postupak, započeti ga u trećoj godini i voditi ga još pet godina i na taj način stvarati nesigurnost, a u našem pravnom sustavu može biti i šikana. Čak i ovaj članak 324. na različiti način završava prekršajni postupak. U istoj odredbi se kaže izrečene prekršajne kazne ne mogu se izvršiti ako od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju proteknu tri godine, a zastara počinje teći od dana kad počinitelj prekršaja primi pravomoćnu odluku urednom dostavom. To je jedan način, odnosno od dana kad prvostupanjska odluka postane pravomoćna. Zašto dva datuma, odnosno dva momenta odlučiti kad je, kad je moguće izvršiti prekršaj. da bi, netko bi mogao u takvoj situaciji da tako kažem odugovlačiti prijem pismena od Prekršajnog suda i dovoditi sebe u povoljniji položaj zato jer mu je to zakonom omogućeno. Posebno je, još ću se jedan put vratiti i neću više vrlo kako bih rekao dekretom moći Vlade je odlučeno da se poslovi prenesu na gradove, odnosno na lokalnu samoupravu i da se da da tako kažem prenesu poslovi i za njima da prijeđu radnici. Najprije, to je zgodna prilika da se jedan dio odgovornosti sa države prebaci na lokalnu samoupravu jer šta se prenosi ili u kojem obliku i u kojem stanju … **Milinović, Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Marko Širac. **Širac, predložila donošenje ovoga konačnog prijedloga zakona. Naravno da to nije točno. Zastupnik Leko isto kao i ja zna da članak 151. Poslovnika Hrvatskog sabora kaže slijedeće: “Konačni prijedlog zakona predlagatelj je dužan podnijeti u roku od šest mjeseci od dana prihvaćanja prijedloga zakona.“ Prema tome, Vlada je to mogla nakon 30 dana, 40 dana, 90 dana. Kad ga je god podnijela u ovaj rok šest mjeseci

što se prodaje vlasništvo ili posjed, pa evo ja ću samo pročitati prvi stavak članka 128. koji vrlo jasno govori: “Država te jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave dužna je na zahtjev vlasnika zemljišta odnosno građevine po tržišnoj cijeni prodati bez provedbe javnog natječaja.“ Znači, vrlo jasno definirano vlasništvo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo, replicirala sam kolegi Leki u dijelu koji je govorio da je bilo krajnje vrijeme da se donese ovaj zakon. Ovdje vidimo na kraju da se imamo izjavu usklađenosti prijedloga propisa s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Željela bih ovdje napomenuti, naime da u Europi postoje vrlo različita tradicija i iskustva oko toga, oko planova i nomenklature praznih nivoa prostornih planova koji se u različitim zemljama koje se danas u Europskoj uniji koriste. Dakle, uopće ne postoji neka jedinstvena, neki jedinstveni sustav koji bi Hrvatska bila nužno sada prihvatila da bi se kao poravnala prema Europi, jer zemlje Europske unije koriste vrlo različite sustave prema svojim tradicijskim situacijama. Dakle, ne bih mogla reći da se ovdje nešto radilo radi usklađivanja sa Europskom unijom, a ako se i radilo na žalost kolega Leko bojim se da ovakav zakon će stvoriti veliki problem što ljudima koji će morati raditi po njemu, dakle referentima koji će morati raditi na planovima, posebno referentima koji će morati raditi na izdavanju planske dokumentacije od građevnih, lokacijskih i ostalih dozvola jer ovako napisan zakon dakako će stvarati ljudima problem. O investitorima koju će patnju investitori prolaziti ne moramo ni govoriti, a znate kada se to sukobi obično proizvod toga je korupcija. **Milinović, Hvala lijepa. Pa ne mogu se oteti dojmu kao ni vi da je percepcija hrvatske javnosti o stanju u Hrvatskoj sa prostornim uređenjem i urbanističkim planovima tragična, dramatična posebno sa stajališta zaštite prostora. Istodobno hrvatska javnost zna da se dobivaju poslovi u građenju tvrtke koje su jučer osnovane i da nemaju ništa osim kovčega i golje. Ako to rješava ovaj zakon onda direktni burjum, dobro došli. Ali ja nisam uvjeren za to i zato to javno kažem. Brzina je odredila, brzina i potreba je odredila da se zakon donese u najmanju ruku sa pravnim nedostacima, manjkavostima. Dajte da ga lektorira netko tko pozna pravo pa ćete vidjeti koliko će biti promjena u odredbama. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a, 5-minutna rasprava uvaženi zastupnik Širac. Hrvatskoga sabora, gospođo ministrice, kolege i kolegice. Na temelju rasprave koju sam danas ovdje slušao moram u ime našega Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice istaći da je po našoj ocjeni to vrlo kvalitetan, sadržajno, metodološki napravljen konačni Zakon prostornog uređenja i građenja. Zašto je to tako? Zato što su preduvjeti za donošenje ovoga zakona zaistinu napraviti, taj zakon nije bilo moguće donijeti prije godinu dana. Naše ministarstvo na čelu sa ministricom Dropulić i potpomognuto od strane hrvatske Vlade pomoglo je našim jedinicama lokalne samouprave, onima koji nisu imali sredstava dalo im je sredstva da se naprave prostorni planovi. Evo danas je ovdje rečeno da je 520 prostornih 520 prostornih planova jedinica lokalne samouprave donijeto i da će do konca godine još biti napravito i ono ostalo. Dakle osnovni preduvjeti za izradu ovog zakona su načinjeni. Što se tiče učešća stručne javnosti pa ja ne znam koja može biti veća stručna javnost od Hrvatske komore arhitekata i inžinjera u graditeljstvu koji ima pet razreda arhitekte, građevinare, geodete, električare i strojare i koji ukupno broje nešta manje od 10 tisuća inžinjera u Republici Hrvatskoj koji su uključeni u Hrvatsku komoru arhitekata i inžinjera. Svi razredi su ovaj zakon raspravili. Svi razredi su dali svoje primjedbe i danas smo raspravljali na našem Odboru za zaštitu okoliša i prostornog uređenja o primjedbama naših kolega koji potpuno su imali pravo, nitko im to ne osporava, da pored onih kontakata koje su imali direktno sa našim ministarstvom i dogovarali određena stručna rješenja, još i danas pokušaju neke stvari popraviti i odbor je neke odbor je neke stvari i prihvatio u vidu amandmana i dao. I danas su bili na Odboru za prostorno uređenje, bio je jedan sveučilišni profesor sa Arhitektonskog fakulteta Zagreb. ako se netko nije u okviru te stručne skupine od 8 ili 10 tisuća ljudi koje predstavljaju njihovi čelni ljudi plus rasprava recimo u Opatiji prije 10-tak dana, pred preko preko tisući i ne znam koliko diplomiranih inžinjera, gdje je državni tajnik iznio osnovnu koncepciju zakona i gdje smo svi to prihvatili. Mi stojimo na stanovištu da je to vrlo kvalitetan zakon, da je on uredio sva potrebna pitanja iz oblasti prostornog uređenja građenja, ali povezao ovu oblast i sa zaštitom okoliša, da je uredio pitanje i uređenje građevinskog građevinskog zemljišta u jedinicama lokalne samouprave što do sada uopće nismo imali zakonom uređeno. Ovih 17 godina zapravo nije pravog rješenja u tom pogledu bilo. Da je to jedan sustavni zakon koji je kvalitetno uredio oblast, sve u interesu od svakog građanina Republike Hrvatske preko jedinice lokalne samouprave, preko županija, sve do države, svi su našli svoje mjesto, svoje pravo, svoje obaveze i svoje ovlasti u realizaciji poslova prostornog uređenja i graditeljstva. I radi toga još jedanput ističem da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ovog zakona. Hvala.

Hvala lijepo. Ispravila bih netočni navod kolege Širca, da su izradom 525 prostornih planova stvoreni uvjeti za donošenje ovog zakona, jer upravo ovaj zakon predlaže potpuno novu strukturu izrade prostornih planova tako da de facto dezavuira sve ono što je koliko toliko standardizirano i do sada napravljeno na nivou prostornog uređenja. Zanima me kako kolega Širac vidi da će se danas-sutra vršiti izmjene i dopune tih planova i koliko će trajati te procedure.

Mi iz kluba zastupnika smo već najavili da ćemo glasati o ovom zakonu ovisno o tome kako će proći amandmani to ne samo kluba SDP-a nego i mnogih drugih zastupnika pa i matičnog odbora koji su usmjereni na popravljanje ovog zakona. No dopustite da još jedanputa iskažemo svoje rezerve. Prvo, očigledno je da je ovo pokušaj kodifikacije zakonodavne i jednoga cijeloga područja u kojem treba obuhvatiti i zakone koji uređuju prostorno planiranje i Zakon o građenju itd. itd. da ne nabrajam desetak zakona koji se zapravo ovdje vide. Drugo što bi htjeli jasno reći, mi imamo veoma velike rezerve vezano za pravnu tehniku i pravne instrumente koji se nude za provođenje ovog zakona. Teško će biti razlučiti ovdje šta je to dozvola za gradnju kada je upravni akt ili recimo kada se ona treba pojaviti ili lokacijska dozvola šta je ona, da li je ona dio prostornog planskog dokumenta ili upravni akt. Onda šta je to pitanje idejnog rješenja ili šta je pitanje sa pojedinim rješenjima koja jesu upravni akti. Dakle vrlo će teško biti voditi u takvim situacijama vrlo konkretne stvari koje su vezano za zaštitu prava građana. Ilustracije radi, samo uzmite članak 156. stavak 2. gdje se kaže da se dostavom zaključka o provedbi postupka komasacije obustavljaju neka stvarno pravna ovlaštenja građaninu nad njegovim zemljištima. Ali zaključak po stavu Ustavnog suda nije pravni akt, a kamoli upravno pravni akt da biste mogli voditi spor i zaštititi svoja prava. Prema tome mi izražavamo vrlo ozbiljnu rezervu da u ove instrumente kako su ovdje posloženi i kako su stavljeni, mogu dovesti u pitanje i ostvarivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda propisanih Ustavom Republike Hrvatske napose s naslova zaštite prava vlasništva, ali i drugih prava. Treće, postupak komasacije ili zapravo iza njega se krije problem oko izvlaštenja, ali ovdje upozoravam da to nije moguće u interesu jedinice lokalne samouprave kao što zakon predviđa, nego sukladno Ustavu to je moguće samo u interesu Republike Hrvatske i u tom pogledu je to trebalo tako i napraviti da je moguće naravno izvlaštenje i putem instrumenta komasacije ili instituta komasacije u Republici Hrvatskoj kad je to od interesa za Republiku Hrvatsku i tada se treba raspraviti pitanje kome se dodjeljuje takva čestica, da li uvijek jedinici lokalne samouprave ili onog čiji se interes mora štititi, ali se to može zakonom, a ne ovo. U protivnom se primjenjuje posebni Zakon o izvlašćenju koji uređuje ova pitanja naravno sa sasvim drugačijim postupkom zaštite prava, ostvarivanje prava i naravno naknade koja mora biti po tržištu pokušano dati zakonska formulacija šta se smatra pod tržišnom naknadom. Četvrto, mi upozoravamo da primjerice potvrda o potvrđivanju glavnog projekta nije upravni akt, ali recimo građevinska dozvola jest upravni akt, i sad se postavlja pitanje šta važi ili primjera radi ako uzmete samo pitanje nove situacije koja treba omogućiti građanima da koji grade do 400 kvadrata objekt da praktički ne moraju više imati građevinsku dozvolu, ali se stvara pitanje, a zapravo da li sva one prethodne radnje do idejnog i provedbenog projekta i projekta koji mora biti na gradilištu ne poskupljuju zapravo cijeli i otežava taj postupak. I naravno nemoguće je u 5 minuta izložiti sve one naše rezerve i upozorenja koje bismo htjeli reći, ali ostaje primjera radi pitanje prijelaznih i završnih odredbi, od prestanka važećih propisa gdje se spominje između ostaloga da se neće primjenjivati neke pojedine odredbe do donošenja posebnog zakona kojim se regulira pitanje građevinskog materijala. Sad je interesantno, a hoćemo tako dočekati i posebni zakon kojim će se regulirati pitanje dovođenja električne energije, pitanje vode, pitanje svih ostalih stvari jer je očigledno da se iza toga ne krije samo pitanje građevinskog materijala kao što se ovdje pokušava staviti, nego se kriju još neke stvari koje naravno u prijelaznim i završnim odredbama sasvim jasno i lijepo se mogu uočiti kada se čitaju te odredbe iz jednostavnog razloga jer onda poslije toga vidite kao između ostaloga u stavku 2. podstavku građevinskih proizvoda, pa zatim pitanje u podstavku 2. važiti danom stupanja na snagu posebnog zakona kojim se uređuju pitanja obavljanja posla u projektiranju stručnog nadzora u djelatnosti građenja itd., itd. E sad to postaje posve ozbiljno pitanje, a zapravo šta smo mi donijeli onda? Da li je ovaj Zakon uopće provediv ako zbog toga moramo čekati taj posebni zakon? Ovo pitanje posebice treba povezati i sa načelnom primjedbom jer je ovim Zakonom uređeno čitav niz pitanja sa aspekta javne vlasti, ali odnosi između investitora, inženjera, nadzornog organa itd. uopće nisu uređeni. Oni su obavezno pravni odnosi i trebaju osigurati zaštitu javnog interesa u ovom području. Zbog toga taj Zakon treba ići po nam u treće čitanje, ako je ikako moguće, a ako nije moguće, mi ćemo pokušati vidjeti s ovim amandmanima šta će se raditi, a ako ne uspijemo popraviti da zaštitimo i zajamčimo zaštitu Ustava zajamčenih prava morat ćemo ići u ustavno-pravni spor nakon toga da pokušamo putem Ustavnog suda popraviti zakon radi zaštite ustavnih prava i sloboda naših građana. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Pa eto meni je jako žao što članovi SDP-a nisu sudjelovali na prvom čitanju ovog Zakona i što jasno nisu imali mogućnost nešto reći na samoj raspravi, ali mi smo imali dovoljno vremena da nam se upute eventualno ili pismena ili usmena još one primjedbe, pa bi o njima isto tako mogli i porazgovarati. Međutim, činjenica je da svatko ima pravo tražiti ustavnost zakona pa prema tome tako i naravno svi ljudi koji to žele. No ono na što se moram osvrnuti to je ono što je rekao gospodin Leko da Vlada dekretom određuje tko će raditi da bi sa sebe skinula odgovornost tko će izdavati lokacijske i građevinske dozvole. Ja mislim da se vi sjećate da je donesen Zakon o lokalnoj samoupravi, da je u Zakonu o lokalnoj samoupravi kojeg ste vi donijeli jasno rečeno da će se lokacijske i građevinske dozvole izdavati u županijama i velikim gradovima i da smo mi bili dužni, a ne samo zbog toga što je zakon to rekao, nego i zato što su ljudi to tražili i inzistirali i županije i veliki gradovi vječito su se bunili da kojim pravom netko može izdavati lokacijsku ili građevinsku dozvolu iz državne uprave u njegovom gradu, a umjesto da to rade oni. Svi veliki gradovi i zbog toga temeljem Zakona o lokalnoj samoupravi koji je donesen u ovom Saboru, u ovom zasjedanju smo mi to i napravili. Prema tome, uopće se ne radi o nikakvoj žurbi radi toga jer vi se dobro sjećate kada smo mi polovicom 2004. godine išli na izmjenu i dopunu Zakona o prostornom uređenju gdje smo htjeli utvrditi ono što je prije toga godinu dana izbačeno, a to su rokovi za izradu prostornih planova. Na toj sjednici, znači kad su se usvajale izmjene i dopune tog Zakona rečeno je bilo i traženo od nas da napravimo prijedlog novog zakona. To je zaključak kojeg smo mi izvršili nakon 3 i pol godine provjeravajući sve planove, provjeravajući sve ono što je i građevinske dozvole i lokacijske dozvole, kao što znate imamo i drugostupanjska rješenja u našem ministarstvu, prema tome na temelju toga predložili i ovo. I još jedanput moram reći, stručna javnost je bila konzultirana. Komora je svoje rekla. Udruženje arhitekata nije dalo ni jednu jedinu primjedbu. Dobili smo primjedbe nekih arhitekata koji su napisali, a ako tog kolege i imate onda možete pročitati gdje piše da bez njegove suglasnosti ne može se ništa objavljivati niti o tome govoriti. Prema tome to je napisao kolega Pegan na koga se vi pozivate. Prema tome mislim da je to dovoljno jasno zašto mi na njegove primjedbe nismo odgovarali. Druga stvar što je on npr. dao primjedbe, odnosno ne primjedbe, nego razmišljanja i određene prijedloge. Prema tome ja ne želim više o tome govoriti. Mi smatramo da smo kompletnu javnost upoznali. Možda ne znate, ali ja obilazim sve županije i u svim županijama tumačim i zakon i ovaj Prijedlog zakona i Prijedlog Zakona o okolišu. ljudi mogu reagirati na javnim tribinama. Do sada nismo dobili, na sedam javnih tribina sam bila ni jednu jedinu primjedbu na ovaj zakon. Prema tome, mi smo se potrudili da stvarno javnost čuje i da zna što mi što mi predlažemo. Prema tome predlagat ćemo i mislimo da smo predložili ono što će naše sve građane zadovoljiti i gdje ćemo na puno jednostavniji i brži način doći do izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola. I samo bi još rekla, što se tiče prostornog planiranja, prostorno planiranje mora imati i okoliš obuhvaćen i objedinjene uvjete zaštite okoliša, objedinjene u svom djelu. To nam kažu europske direktive, mi to jednostavno moramo riješiti. Prema tome, samo u tom je razlika u prostornim planovima. Način donošenja prostornih planova je isti kakav je bio i dosada. Prema tome jednostavno ne stoji tvrdnje da nije neke stvari da nisu poštivane. Prema tome, ja vam se svima skupa zahvaljujem na onome što ste, a da, tražila je, trebala sam dat samo još jedan odgovor. Ja sam gospođi zastupnici jer me pitala direktno oko dubrovačkog, plana Dubrovačko-neretvanske županije, plan za Dubrovačko-neretvansku, izmjene i dopune plana su donešene. Donio ih je povjerenik, nakon što je županija se ustrojila i nakon ovih izbora. Oni su mogli ići na izmjene i dopune županijskog plana da su to željeli. Do dan danas nitko od njih nije napravio izmjene i dopune plana. Prema tome, plan kakav je donesen je važeći plan. Prostorni plan grada Dubrovnika i generalni plan grada Dubrovnika usklađeni su sa prostornim planom županije i sa našom uredbom, a Šipan nije park prirode. Možda će jednog dana Elafiti postati park prirode, ali zasada oni to nisu. Što se tiče "Jutarnjeg lista" i Hvara, ja i dalje tvrdim da novih zona nema, da su postojeće zone iz prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije smanjene i da ih ima manje nego što ih je bilo 2002. godine odnosno 2003. kada je donesen županijski plan. vam se svima skupa zahvaljujem. Mi se ne žurimo sa zakonom. Smatramo da zakon treba donijeti, radi toga jer je prošlo dovoljno vremena od '94. godine da se donese novi zakon, moderniji zakon i zakon koji će ljudima omogućiti jednostavnije postupke. Hvala lijepa. Ispravak navoda, poštovana zastupnica Alenka Košiša Poštovana gospođo ministrice! Već ste danas čuli kad su vam citirali članak 152. Poslovnika stavak 3., gdje se kaže da morate odgovoriti na sve primjedbe. Nigdje se ne navodi samo vaših odbora ili naših odbora. Drugo. Još bih htjela ispraviti jedan navod vezan na Čempresi. Naime, gospođo ministrice nije ovo što sam vas pitala, nisam ja izmislila, ja živim naime u Zagrebu, ali vam je to članak u "Feralu" u kojem vas pitaju da li je točno da to izdvojeno građevinsko područje u zaštićenom obalnom pojasu i u najnovijem prostornom planu grada Dubrovnika? Dakle ja sam vas pitala da li je to u zaštićenom obalnom pojasu i da li ste vi to znali i da li ste dali suglasnost na to?